Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Преминаваме към:

до 7 март 2022 г.: Писмени отговори от министър Александър Николов на: - питане от народния представител Владислав Панев; - въпрос от народния представител Драгомир Стойнев; - въпрос от народния представител Емил Георгиев; - въпрос от народния представител Ивайло Мирчев; - въпрос от народния представител Мартин Димитров; - на единадесет въпроса от народния народния представител Николина Ангелкова; - три въпроса от народния представител Росен Костурков. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър на финансите Асен Василев на: - питане от народния представител Зорница Стратиева; - въпрос от народните представители Вяра Емилова, Веска Ненчева и Александър Симов; - въпрос от народния представител Красимир Вълчев;

Писмен отговор от министър Атанас Атанасов на: - въпрос от народния представител Цвета Галунова. Писмени отговори от министър Божидар Божанов на: - два въпроса от народните представители Александър Несторов, Павлин Кръстев и Мюмюн Писмени отговори от министър Бойко Рашков на: - въпрос от народния представител Атанас Славов; - въпрос от народния представител Валери Лачовски; - два въпроса от народния представител Десислава Атанасова; - въпрос от народния представител Маноил Манев; - въпрос от народния представител Настимир Ананиев; - въпрос от народния представител Николай Радулов; - въпрос от народните представители Павлин Кръстев, Байрам Байрам,

три въпроса от народния представител Ивелин Иванов; - четири въпроса от народния представител Илин Димитров; - два въпроса от народния представител Искра Михайлова; - въпрос от народния представител представител Настимир Ананиев; - въпрос от народния представител Никола Димитров; - два въпроса от народния представител Снежана Апостолова; - въпрос от народния представител Стефан Апостолов; - въпрос от народния представител Халил Летифов; - въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Даниел Лорер на: - въпрос от народния представител Николина Ангелкова. Писмени отговори от министър Иван Иванов на: - питане от народния представител Александър Дунчев; - въпрос от народния представител Гюнай Хюсмен; - въпрос от народния представител Зарко Маринов.

Писмени отговори от министър Николай Денков на: - въпрос от народния представител Иван Ганчев; - въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Николай Събев на: - питане от народния представител Зорница Стратиева; - въпрос от народния представител Благовест Белев;

от народните представители Мартин Димитров и Георги Ганев. Писмени отговори от министър Теодора Генчовска на: - въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова; - въпрос от народния представител Илин Димитров; - въпрос от

Заповядайте, господин Биков за декларация. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги – тези, които присъстват все още! През последните месеци страната ни е изправена пред редица кризи във вътрешен и международен план. Нашето убеждение е, че кризисните времена предполагат навременни и целенасочени реакции, ясно поемане на отговорност и полагане на усилия за провеждане на интензивен политически и обществен диалог, който да спомага за преодоляването на различните предизвикателства. През последните месеци видяхме всичко друго, но не и подобно поведение от страна на управляващото мнозинство. Началото на решаването на всяка криза започва с нейното назоваване и осъзнаването на причините, които са я породили, в тяхната дълбочина. Усещането ни е, че настоящото управление няма потенциал да направи това. Още по време на служебното правителство ние предупреждавахме за ръста на цените на електроенергията, както и за рисковете, пред които той ще постави българската икономика. В отговор получихме отказ фактът на растящите цени на електроенергията да бъде включен в актуализацията на бюджета за 2021 г. под формата на компенсации за бизнеса и потребителите на промишлен ток. В първите дни на настоящия парламент ние предложихме конкретно решение, което да компенсира адекватно българския бизнес за увеличаването на цената на тока, като взехме предвид, че страната ни е производител и дори износител на електроенергия и може да си позволи това. Резултатът е, че и до днес нашето предложение все още не е подложено на обсъждане и гласуване в пленарната зала, а правителството и управляващото мнозинство не са в състояние да предложат и вземат свое решение, което да даде адекватен отговор на тази криза. По-важният резултат обаче е, че през последните месеци кризата с цената на електроенергията прерасна в мащабна ценова криза, която вече е извън контрола на управлението и с всеки изминал ден увеличава своите поражения върху цялата българска икономика. Заради бездействието на управляващото мнозинство и правителството по тази тема предстоят масови фалити, увеличаване на безработицата и вместо преодоляване – задълбочаване на кризата. На този фон войната в Украйна изостри още повече необходимостта от бързи и адекватни реакции на правителството. Вместо това още в първите дни на тази война управляващото мнозинство генерира правителствена криза, която приключи със смяна на министъра на отбраната. Още в първите дни след началото на войната ние вече берем плодовете на нейните негативни икономически последствия, без да имаме правителство и управляващо мнозинство, които да са способни да реагират отговорно и решително. През миналата седмица цените на бензина преминаха психологическата бариера от три лева за литър, което създаде паника в обществото и предизвика опашки пред бензиностанциите за пръв път от 1997 г. насам. Вместо да успокоят обществото и да гарантират, че в България има достатъчно количества горива и няма да се стигне до колапс, управляващите, първо, мълчаха, а след това обвиниха Младежката организация на ГЕРБ, че е създала паниката. Нещо повече, в своята безпомощност финансовият министър Асен Василев заплаши всеки, който снима опашките пред бензиностанциите и разпространява кадрите в социалните мрежи, със затвор. Припомняме, че подобни кадри се появиха не само в социалните мрежи, но и в повечето български медии, включително и в трите национални телевизии. Най-важното, което видяха българските граждани обаче, не са кадрите с опашките пред бензиностанциите, а неспособността на правителството да действа в кризисна ситуация. Отсъствието на елементарна координация между различните министерства, тотално сбърканата комуникационна политика и липсата на потенциал за възприемане и осъзнаване на очевидни рискове пред обществото са само симптоми на заболяването, което за това управление се превръща в хронично, а заболяването се нарича дълбока некомпетентност, съпроводена с чувство за непогрешимост и склонност към злоупотреба с власт. Уважаеми колеги, управлението на страната не би трябвало да има формата нито на експеримент, нито на стартъп, нито на курс за обучение. Това е сериозна и отговорна задача, която би трябвало да се решава от хора, които имат необходимата подготовка, усет и воля. Длъжни сте да бъдете подготвени, защото нито един български гражданин не Ви дължи нито време, нито търпение. Време и търпение не Ви дължи и опозицията. Вие сте длъжни на обществото, а не то на Вас, защото именно обществото Ви е дало кредит на доверие, който в момента пропилявате по възможно най безразсъдния и безполезен начин. Още при учредяването на настоящия парламент ние от парламентарната група на ГЕРБ-СДС обявихме, че имаме готовност да бъдем конструктивна опозиция и Ви предложихме нашите експертиза, опит и подкрепа за взимането на важни за нацията решения. Срещу това получихме тотален отказ от диалог, обидни квалификации и списъци с арести. Днес Ви казваме, че оттук нататък отказваме да проявяваме разбиране към Вашата некомпетентност, безотговорност и липса на какъвто и да било усет за националноотговорно поведение. Считаме, че настоящата формула на управление е не просто неадекватна на ситуацията, а с всеки изминал ден ще нанася все повече щети и поражения на българския икономически, обществен и геополитически интерес. От тази гледна точка наш дълг е да бъдем безкомпромисна опозиция. Нашата отговорност е да положим усилия час по-скоро България да има ново управление, което е способно да отговоря на предизвикателствата на кризите. Управление, което използва всяка секунда от времето си за решителни действия, а не за обяснения на поредния управленски гаф. Убедени сме, че в подобни съдбовни моменти българската нация има нужда от единство и възможност да разгърне целия потенциал, с който разполага. Бог да пази България! Колеги, аз ще изчета членовете на Министерския съвет, които ще отговарят, и поредността, като обикновено това се прави в четвъртък за петък, но настоящият случай е по-необичаен. На първо място Борислав Сандов – заместник министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите, ще отговори на: - въпрос от Петър Николаев Куленски относно извършена проверка и предприемане на действия във връзка с решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, № ПК-34-ПР/2019 г., на директора на РИОСВ – Пазарджик; - въпрос от Ивайло Христов относно проблеми при дейността на регионално депо за неопасни твърди битови отпадъци край село Стожер, община Добричка, и допуснати нарушения при подготовка за разширяване капацитета на депото и изграждане на отвеждащ колектор и заустване на отпадни води в повърхностен воден обект „Суха река“.

от км 230+700 на път І-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път І-6 Ветрен – Бургас и локални платна“; - въпрос от Румен Христов относно споразумения, изготвени от работна група в състав Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството,

Николай Денков – министър на образованието и науката, ще отговори на: - въпрос от Красимир Вълчев относно ефективно и балансирано използване на информационни технологии и електронни ресурси, съобразени с възрастта и развитието на децата и учениците; - питане от Елена Гунчева относно завършване на учебната година от ученици, учили в обучение от разстояние в електронна среда, и такива с неизвинени отсъствия;

град Русе; Надежда Йорданова – министър на правосъдието, ще отговори на: - въпрос от Десислава Атанасова относно Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието; - питане от Елена Гунчева относно обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и обезщетения по дела в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

- въпрос от Елхан Кълков относно предвидена сеч на дървен материал около вододайната зона на село Горно Дряново, община Гърмен; - въпрос от Зорница Стратиева, Александър Дунчев, Мирослава Петрова относно мерки за защита на вековните гори в България, които са обект на дърводобив. Христо Проданов – министър на туризма, ще отговори на: - въпрос от Николина Ангелкова относно статут на националните курорти; - въпрос от Илин Димитров относно договор за реклама на България и българския туризъм с Би Би Си. Александър Николов – министър на енергетиката, ще отговори на:

на кариера за добив на инертни материали от находище „Изток“ в землището на село Мирянци, община Пазарджик; - въпрос от Рамадан Аталай, Станислав Анастасов, Фатме Рамадан относно действия на правителството за гарантиране на енергийната сигурност на България. Бойко Рашков – министър на вътрешните работи,

от Джейхан Ибрямов, от Адлен Шевкед Станислав Анастасов, Байрам Байрам, от Ешереф Ешереф, още един от Ешереф Ешереф, от Ихсан Хаккъ, Севим Али, още един от Севим Али, от Цветан Енчев, от Йордан Цонев, от Джевдет Чакъров, от Павлин Кръстев, от Елхан Кълков, от Байрам Байрам, от Хайри Садъков,

за периода на наборна военна служба, както и времето, през което незаконно са лишени от свобода в лагери и затвори репресираните лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 97, ал. 2 от Правилника поради командировка извън страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: - министърът на културата Атанас Атанасов; - министърът на външните работи Теодора Генчовска; - министърът на здравеопазването Асена Сербезова. Поради неотложни ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев. Поради болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на електронното управление Божидар Божанов. На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на

Уважаеми господин Председател, уважаеми вицепремиер Сандов! По време на среща с граждани в град Пазарджик бях информиран за казус, свързан с решение на директора на РИОСВ – Пазарджик, с което той е отказал извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци в землището на село Синитово, община Пазарджик, съгласно което се предвижда да се депонират общо 997 940 тона отпадъци. Инвестиционното предложение следва да се реализира в границите на защитена зона „Бесапарски ридове“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед на министъра на околната среда и водите. Уважаеми вицепремиер Сандов, жителите на село Синитово са изключително притеснени от предстоящото изграждане на площадката за депониране на отпадъци с оглед на факта, че същата е позиционирана насред зеленчуковите им градини, в непосредствена близост до къщите им, както и помпената станция, която осигурява питейна вода на редица селища в региона. Ето защо въпросът ми към Вас е: запознато ли е Министерството на околната среда и водите с преписката, извършвана ли е проверка по същата и смятате ли да предприемете последващи действия във връзка с това? ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, господин Куленски. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, аз лично съм запознат с казуса, дори мисля, че наскоро жителите на село Синитово проведоха и местен референдум. Запознат съм с техните притеснения от създаването на подобно депо там, но тъй като това е по процедура, длъжен съм да споделя с Вас каква е ситуацията чисто процедурно. Извършена е проверка за наличните документи в Министерството – Регионалната инспекция в Пазарджик, и през 2019 г. в хода на процедурата по издаване на решение в Министерството е постъпило възражение от граждани на село Синитово, което е препратено за разглеждане от компетентния орган по провеждане на процедурата, а именно директора на РИОСВ Решението е обжалвано пред Административния съд в Пазарджик, който с решение от месец юли 2021 г. е отхвърлил жалбите. Върховният съд с решение от месец декември 2021 г. е оставил в сила първоинстанционното решение, сиреч отхвърлянето на жалбите. Влязъл в сила административен акт не може да бъде отменян произволно от неговия издател или горестоящия административен орган, а само в ограничен кръг хипотези, установени изчерпателно в закона.

Обжалването на решението от 2019 г. на директора на РИОСВ – Пазарджик, по съдебен ред и потвърждението му с влязло в сила съдебно решение в случая изключва възможността изключва възможността за образуване на подобно производство и за отмяна на решението от министъра на околната среда и водите на акта на директора на РИОСВ – Пазарджик. Административен орган не може да пререшава въпрос, разрешен с влязло в сила съдебно решение. За липсата на законосъобразна възможност за отмяна на решението от министъра са уведомени и подателите на сигнала, постъпил в Министерството през месец февруари тази година. В допълнение са анализирани и възможностите, предвидени в Глава четиринадесета от АПК „Защита срещу порочни съдебни актове“. Кодексът предоставя правото на искане за отмяна на порочен съдебен акт на страна по делото, за която същият е неблагоприятен – 238, ал. 1 от АПК. В случая на това изискване отговарят лицата, подали жалба пред Административния съд – Пазарджик. Отмяна на влезли в сила съдебни актове може да иска и главният прокурор или прокуратура на основание и в срок, определени за страните по чл. 238, ал. 2 от АПК. Основанията за отмяна на влязъл в сила съдебен акт са изброени изчерпателно в чл. 239,

принципът на законност, установен в чл. 4 от АПК, повелява, че административни актове се издават единствено на основание по реда и за целите, установени от закона. Кодексът изключва възможността за отмяна на акт с акт на министъра на околната среда и водите на влязло в сила решение

Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря Ви за изчерпателния отговор. Аз исках да привлека Вашето внимание относно важността на казуса. Вие сам споменахте местния референдум, който се е провел на 19 декември 2021 г. На този местен референдум инвестиционното предложение беше отхвърлено от жителите на село Синитово със 771 на 3 гласа. Независимо от факта, че референдумът бе отменен от съда поради случайни или не толкова случайни пропуски от страна на Община Пазарджик в процедурата, то резултатът е повече от категоричен и съображенията на местните жители не могат да бъдат подминати с лека ръка. Ето защо аз Ви моля да се отнесете с особено внимание към този, както и към други казуси в РИОСВ – Пазарджик, доколкото това е важно за хората, за да не загубят те надежда в адекватното отношение на институциите към проблемите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Куленски. Желаете ли дуплика,

неопасни твърди битови отпадъци край село Стожер, община Добричка, и допуснати нарушения при подготовка за разширяване капацитета на депото и изграждане на отвеждащ колектор и заустване на отпадни води в повърхностен воден обект „Суха река“. Имате две минути, доктор Христов, да развиете въпроса. Заповядайте. Първо, честит празник на всички колежки! Да сте живи и здрави, да имате по-малко срещи с лекари. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вицепремиер, бяха Ви предоставени възражения от жителите на село Ново Ботево, община Добрич, относно увеличаване капацитета на регионално депо – Възражението е придружено с детайлно описание на редица пропуски и нарушения както с експлоатацията на депото до момента, така и с пропуски при проектирането, включително попадането на същото в района на „Натура 2000“. самото решение на РИОСВ има много съмнителни мотиви. Например как ще мине тръбопровод през гора без изсичане на дървета? Реално там ще бъдат загубени над 1500 дървета. Не са упоменати редица обстоятелства, предоставени в приложените документи. Моля за Вашите отговори: запознат ли сте с описания проблем; извършени ли са проверки на подчинените Ви институции относно дадените становища

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, аз Ви благодаря за подробно описания въпрос в рамките на обемна документация във връзка с действия от Регионалната инспекция във Варна по въпроса за депото в Стожер. Отговарях на подобен въпрос на последния парламентарен контрол. МОСВ и РИОСВ – Варна, са запознати с работата на регионалното депо за неопасни отпадъци. Там периодично се извършват комплексни проверки по изпълнение на условията, поставени в комплексното разрешително съгласно Плана за контролната дейност на РИОСВ – Варна, за съответната година. В периода 15 – 16 април 2021 г. е извършена последната такава комплексна проверка и фактори на околната среда, при която е установено, че разрешеният проектен капацитет от 240 хил. тона за депониране на отпадъци в клетка 1 е изчерпан, а 24-часовият капацитет за депониране е надвишен, което е в нарушение на условия по комплексното разрешително. За установеното нарушение са предприети административнонаказателни действия с АУАН от 28 и наказателно постановление от 28 юли 2021 г. на РИОСВ, което е влязло в сила и е платено на 24 август 2021 г. По компонентите и факторите на околната среда не са констатирани нарушения, включително и по време на последната проверка, която е извършена преди три седмици, на 15 февруари. Съгласно предоставената информация от Община Добрич инвестиционното предложение е за увеличаване на капацитета на инсталациите клетка 1 и клетка 2 на регионалното депо в село Стожер и заустване на пречистени отпадни води в река Суха река. Предвижда увеличение на капацитета на клетка 1 от 240 хил. тона на 295 хил. тона и на клетка 2 от 145 на 170 хил. тона, увеличаване на депонираните отпадъци за денонощие от 130 на 150 тона, като по този начин общият капацитет на депото се променя от 685 хил. тона на 765 хил. тона. Инвестиционното предложение предвижда и промени в капацитета на сепариращата и компостиращата инсталация. Освен промени в капацитета на инсталациите се планира в хода на строителството на клетка 2 и депото монтиране на ново пречиствателно съоръжение, което да гарантира пречистване на инфилтрата до степен на заустване в река Суха река. С оглед промяната в обема на депонираните отпадъци се налага промяна в схемата на третиране на инфилтрата. За целта е изготвен ПУП – парцеларен план за тръбопровод на пречистените води от депото до река Суха река. За ПУП – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, е предвидена процедура по реда на Глава VI от ЗООС и ЗБР, приключила с решение от 6/ЕО на 2021 г. на РИОСВ – Варна. Предложените промени в инвестиционното предложение подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда. Предвид факта, че общините попадат на територията на две различни РИОСВ, компетентен по произнасянето е именно министърът на околната среда и водите. Във връзка с извършеното оповестяване на инвестиционно предложение и постъпили в Министерството на околната среда и водите възражения от Община Добричка, жители на село Ботево и село Драганово възраженията са изпратени на Община Добрич на 21 януари за съобразяване в хода на процедурата по реда на Глава VI от ЗООС. Инвестиционното намерение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони по „Натура 2000“. Направената проверка е установила, че то е допустимо спрямо режимите на защитена зона „Суха река“, определени със заповедта за обявяването ѝ. МОСВ е информирало Община Добрич за необходимите действия, които следва да бъдат предприети за провеждане на процедура по преценка за необходимостта от извършване на ОВОС,

Благодаря, господин Вицепремиер, за подробния отговор. Надявам се, че ще го получа и да го дадем. Ясно е, че боклукът някъде трябва да се депонира и все още нямаме технология да го изпратим на Марс.

Смятам, че е необходимо за този регион и въобще да се отиде на друг вариант, в който така наречените отпадъци да бъдат така обработени, че да бъде сведено до минимум това, което остава за депониране. И трябва да се помисли за целия, още повече, че там се касае за един много широк регион,

съответните регионални инспекции да подобрят работата си с информиране на гражданите, защото тук е въпросът гражданите да получат по-добра информация относно това какво ще се прави и защо ще се прави. Още веднъж, благодаря Ви за информацията. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Христов. Господин Вицепремиер, заповядайте за дуплика.

казах именно това – че ние трябва да променим политиката за управление на отпадъците и да сведем до минимум онова, което се депонира, а онова, което се депонира, трябва да бъде много прецизно управлявано също, за да бъде сведен до минимум рискът за гражданите – дали от възникване на пожари, дали от замърсяване на компонентите на околната среда, като води и почви. Това, за съжаление, не е приоритет на общините – да търсят допълнителни механизми чрез информационни кампании да намаляват отпадъците. Все още не е приоритет и на бизнеса, доколкото политиката в държавата ни не се основава на принципа „замърсителят плаща“, въпреки че сме приели такъв като част от Европейския заплащането на таксите за смет все още се определя не на база на депонирания отпадък и въобще на създадения отпадък. Тази промяна, която предстои да се случи – въпрос на време е да се случи, и въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ ще мотивира както бизнеса, така и домакинствата да ограничават формирането на отпадъци. Да използват повече системите за разделно събиране на отпадъци, включително чрез разширяване и добавяне на система за събиране на биологични отпадъци, което съставлява една голяма част от компонентите сега на битовия отпадък. Тези биологични отпадъци често пъти водят до създаването на емисии метан, от които се получават и самозапалвания на тези депа. Така че това е политиката. Тя изисква време, изисква съгласие, включително от народните представители чрез промяна на законодателството, но вярвам, че ще вървим в тази посока заедно. Благодаря Ви.

Господин председателстващ, колеги! Господин Вицепремиер, в качеството Ви на вицепремиер и министър на регионалното развитие имам следния въпрос към Вас. Колко километра от републиканската пътна мрежа се предвижда да бъдат ремонтирани в област Плевен за 2022 г. и колко са били ремонтирани или е започнато да бъдат ремонтирани през 2021 г., но ремонтът ще приключи тази година? Възложени ли са вече дейности по ремонтиране, по каква процедура, кога се предвижда да започне изпълнението на ремонтите и какви са сроковете за приключване?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

В по-голямата част от участъка реконструкцията е изпълнена по технологията студено рециклиране на асфалтово-бетонни настилки, при която се изгражда нов пласт от пътната настилка, като се използва рециклиран материал на място от горните и компрометирани пластове. Извършени са ремонтни работи и на съществуващия мост при км 23 над река Барата, приток на река Вит. През 2021 г. на територията на област Плевен и чрез Програмата за текущ ремонт и поддържане е извършен ремонт на около 50 км републикански пътища. Това са ремонт на 15 км отсечка от път III 306 Кнежа – граница с област Враца. Въпреки че работите са възложени още през август 2020 г., те са извършени предимно през 2021 г., като към момента сме на 95% от предвидените дейности. Предстои с рестарта на строителната дейност след 15 март да се възобнови и довърши работата. На 5 февруари 2021 г. е възложен и ремонтът на 25 километровата отсечка от третокласния път III 305 Крушовица – Садовец – граница с област Ловеч. В населените места, през които преминава път III 305 – Крушовица и Садовец, са поради необходимост от подмяна на водопроводната мрежа. Ремонтът на пътната настилка ще се изпълни след завършване на подземните комуникации от ВиК – Плевен. В края на регулацията на село Садовец при км 19 има и регистрирано свлачище. В момента се изготвя технически проект за укрепването му. Този проект е отделен от технологичния проект за ремонт на III 305 и се разработва конкретно за укрепване на свлачището.

Третият обект, който се изпълнява в област Плевен, е възложен на 9 март 2021 г. Това е ремонтът на 10-километрова отсечка от второкласния път Кнежа – Искър. Дейностите в участъка са изпълнени 90%. Четвъртият обект е укрепване на свлачище при село Козар Белене на републикански път I 3 Бяла – Ботевград, като от него са изпълнени около 40% от работите. Както знаете, за зимния период поради неблагоприятните метеорологични условия дейностите на всички обекти са временно преустановени с акт Образец 10 и това ще е до 15 март, когато със същия акт ще бъдат възобновени. Вече в строителната програма за 2022 г. е предвидено да се направят следните ремонти, което като общи километри е 83 км пътна мрежа. Отсечките са следните: републикански път I 3 Гара Бяла

с обща дължина 18,7 км; и път III 3004 Опанец – Долна Митрополия – Тръстеник с обща дължина 13,6 км.

Благодаря Ви за изчерпателния отговор. Надявам се колкото може по-бързо да се оправи времето, за да започнат ремонтните дейности по пътя на републиканската пътна мрежа в Плевен. Тъй като споменахте село Козар Белене – знаете, че там има изключително голям проблем, а именно пътят, който тръгва от главен път Плевен – Русе, минава през Козар Белене, през гр. Левски и през село Асеновци. Знаете, че там имаше и протестни дейности от населението и те, доколкото разбрах от сигнала, който подадоха към мен, имат обещание, че пътят ще започне да се ремонтира. Пътят не е ремонтиран повече от 50 години. Затова искам да Ви насоча, след като се извършват пътни и ремонтни дейности в тази част, ако може да обърнете внимание на този път.

Разклонът, който е за село Телиш, знаете, че там има изключително много проблеми, много тежки катастрофи се случват. Там големият проблем е основно за МПС-тата, които се придвижват и трябва да предприемат ляв завой.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, темата за строителството на автомагистрала „Хемус“ през последните месеци циркулира много в публичното пространство от степен, до която беше отричано всичко, направено досега по строителството на автомагистрала „Хемус“, до това, че един член на Вашия кабинет се обяви за извършване на криминални действия от страна на една политическа партия, което до момента още не е доказано, и впоследствие се оказа, че Вие, Вашето правителство продължавате да извършвате плащания по същите договори, които са сключвани от предходното правителство на Република България, тоест правителството на Борисов 3. Веднъж в коментар по тези въпроси във формата на блицконтрол Вие от тази парламентарна трибуна обявихте, че в момента ще предложите на водещи адвокатски кантори да анализират сключените договори за възлагане на строителството от „Автомагистрали“ ЕАД за лот I, II и III на автомагистрала „Хемус“ с фирмите изпълнители и след това правителството ще вземе решение как да процедира по-нататък. В тази връзка, моят въпрос към Вас е: с кои адвокатски кантори са сключени договори за правно обслужване на каква стойност са договорите и с какъв срок на изпълнение? Още повече, че и в контекста на заявеното през миналата седмица от министър-председателя, което не беше прието добре от Висшия адвокатски съвет, че правителството обсъжда да проведе конкурси за водещи адвокатски кантори, с които да сключи договори и които единствено да обслужват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

така, както цитирахте моите думи отчасти, така е хубаво да се погледне контекстът, в който бяха изречени, ще процедираме занапред с така наречените ин хаус договори, които АПИ е сключила с „Автомагистрали“ ЕАД, и че тогава ставаше въпрос на блицконтрола за действията, които аз като министър на регионалното развитие ескалирах към Министерския съвет. Тоест въпросът с кои фирми е сключено и за какви суми, просто Ви моля да насочите към Министерския съвет, аз не съм сключвал такива договори в качеството си на министър на регионалното развитие и благоустройството. По отношение на това, което… другите въпроси, които се опитахте тук по някакъв начин да намесите в този иначе доста конкретен въпрос, аз нямам отношение и винаги съм търсил разплитане на този проблем с ин хаус договорите по законен път, а не чрез заобикаляне на закона.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, очевидно нямате отговор на въпроса, но за сметка на това в писмен отговор на мой въпрос сте ми предоставили

водещите юристи или на адвокатските кантори. Така или иначе сте ми предоставили информация, че за периода от 1 април 2021 г. до 8 февруари 2022 г. МРРБ са сключили общо броя договори с предмет „Правно обслужване и процесуално представителство“ на стойност 755 707,18 лв., без да е ясно това цена със или без ДДС Освен това сте ми дали информация, че за цитирания период, пак повтарям, периода 1 април 2021 г. – 8 февруари 2022 г., през цялото време не сте били Вие министър на регионалното развитие и това е коректно да го кажа, а е била служебният министър Комитова, Агенция „Пътна инфраструктура“ е сключила 39 бр. договори с предмет „Правно обслужване и процесуално представителство“ на обща стойност 293 694,40 лв. Отделно от това има и други договори за правно обслужване, сключени с различни В този смисъл, ако желаете в дуплика, може да ми отговорите на въпроса, който касае единствено „Автомагистрали“ и самото Министерство на регионалното развитие и благоустройството, дали Вие сте започнали процедура по тезата, която заявихте, както казах в блицконтрола, по отношение на тези договори, които са за ин хаус възлагането и тук правилно

уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, чест Ви прави, че направихте разграничението, аз вече отговорих: не съм сключвал договори за правно обслужване в качеството си на министър на регионалното развитие и благоустройството. Това е достатъчно ясно. Ако бяхте поискали, аз ще Ви я дам, между другото, без да я искате, справката до 13 декември какви са били договорите – най вероятно ще излязат същите цифри. Понеже не си спомням и не е консултирано с мен като министър, някои от дружествата, примерно във ВиК сектора няма как ние да надзираваме, а там имате във Вашата справка. Голямото число са от ВиК сектора, където има, знаете, просрочени задължения, за които които дори и по закон се налага да се наемат адвокати, които да ходят и да събират просрочените задължения, след това се дават и на частни съдебни изпълнители, това също влиза в същата графа, така че аз няма как да Ви отговоря за всяко едно ВиК дружество в страната какви са тези суми и никой не ги консултира с мен. Но откакто съм министър, не съм правил такива договори и смятам, че юридическата дирекция и дирекцията по обществени поръчки са достатъчно квалифицирани и са достатъчно на брой, за да поддържат както процесуалното представителство на Министерството, така и да консултират министъра в нужда. Понеже въпросът с ин хаус договорите – и аз поддържам тезата си, че законът е заобиколен, се нуждае от по-детайлно разискване, включително и в Министерския съвет, ескалирах този въпрос към Министерския съвет и да, аз съм придвижил процедурата натам. За конкретни договори, за конкретни имена на

може би донякъде е изгубил своята актуалност, защото той е зададен много отдавна, преди точно един месец, а всъщност касае процеси, свързани с блокиран достъп до село Триград заради пропадане на път, които датират още от месец декември 2021 г. И към този момент ремонтни дейности все още не са започнали, доколкото аз имам информация. Надявам се Вие да ми отговорите дали са осигурени средствата поне за това, защото се наложи вече повече от три месеца жителите на село Триград да бъдат блокирани, да нямат достъп нито до здравна помощ, нито за вход и изход. От населеното място има организиран някакъв алтернативен път. Доколкото имам информация, някога се е мислело за организиран алтернативен горски път, който обаче към също остава непроходим. Така или иначе държавата, за съжаление, не реагира бързо, нито адекватно и тези хора се наложи през изминалите повече от три месеца неколкократно да правят протести, за да алармират за своя проблем. Моят въпрос към Вас е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

Ако дори сте погледнали картата, за да видите къде точно се случва това нещо, а такива бяха предавани по националните телевизии, когато отразяваха това нещо – има две пропадания. Едното се намира върху общинския път, за който министърът на регионалното развитие и благоустройството по Закон не може да направи нищо. Общинските пътища, които не са част от републиканската пътна мрежа, не могат да се поправят, не могат да се инвестират средства в тях от бюджета на Министерството Второто пропадане, което се случи върху републиканската пътна мрежа – сега ще Ви цитирам точно номера и сигнатурата на пътя – то беше веднага оправено. Тоест в рамките на една седмица пътят си беше проходим

този проблем ще бъде и трайно решен, когато официално възобновяваме строително-монтажните работи по пътищата. В частта за общинския път също ще Ви припомня, че още през месец декември имаше заседание на Министерския съвет и след това заседание на Комисията по бедствия и аварии, която отпусна средствата, и трябваше да се проведат обществените процедури. За времето, през което тези процедури се провеждаха, а след това имаше и един процес процес на протестиране срещу избраната фирма, вече отговорността е изцяло на местното самоуправление, така че вероятно можете да добиете информация през кмета на Триград.

SML 1050/Триград – Кестен – Водни. За тяхното поддържане и ремонт отговаря Община Девин. Общинските пътища за Триград не са част от републиканската пътна мрежа и Агенция „Пътна инфраструктура“ не би могла да финансира и изпълнява ремонтните дейности. В района на село Триград е и третокласният път III–197/Доспат – Борино – Тешел – Настан – Девин, който е част от републиканската пътна мрежа, но чрез него не се осигурява прекият достъп до населеното място. В момента движението в участъка при км 78+150 в района на Тешел за всички МПС-та се извършва двупосочно в една лента. За въведената временна организация на движението е поставена съответната пътна сигнализация. След пропадането от интензивните валежи в края на 2021 г. на подпорни стени в отсечката е извършено засипване със скален материал и е възстановен насипът. В участъка от км 85 до км 86 е възстановен насипът за подпорната стена от каменната зидария. Областното пътно управление – Смолян, е изпратило уведомление до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за навлизане на техника в речното корито на река Въча, която да укрепи компрометираните участъци по път III-197 в петата на пътното тяло. След позволението от Басейнова дирекция ще може да стартират планираните неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на основата на подпорните стени. За трайното възстановяване на третокласния път III-197 в участъка Тешел – Девин предстои изготвянето на технически проект и извършване на укрепване на няколко подпорни стени в участъците и така нататък. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, наясно съм, че има две пропадания, наясно съм, че и общинската администрация има ангажимент да поддържа общинската пътна мрежа, разбира се, което обаче не означава, че държавата трябва да абдикира от своите задължения. Това го казвам неслучайно, въпреки че тепърва се формират общинските бюджети. Вие вероятно добре знаете, че когато се разглеждаше Законът за държавния бюджет, както го наричам – на тримесечието, на второто тримесечие, имаше редица предложения от нашата парламентарна група, а и не само за допълнителни средства по бюджетите на общините, както и за определени капиталови ремонти, включително и такива, за каквито днес говорим. Управляващото мнозинство отхвърли тези предложения и така на българските общини бяха осигурени само едни 5 млн. лв., с които те да посрещат всякакви нужди от капиталови разходи. Оставям на Вас да прецените тези 5 млн. лв., разпределени на 265 български общини, колко ще са достатъчни, за да може едно такова свлачище или пропадане да се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

точно това пропадане не съм съгласен, защото то е пропадане вследствие на бедствие. Тоест сериозно наводнение, което откъсва на няколко места части от пътя и те пропадат – то е като тераса отдолу основите на тази тераса и на колоните, които я държат, пропаднат, съответно пропада и пътят. В случая беше в нашата част на републиканската пътна мрежа – беше пропаднал половината от пътя. Решихме го с насип. Сега ще се реши трайно отново по такава процедура и от онези средства, които АПИ има за аварийни ремонти. По отношение на общината, повтарям още веднъж – средствата бяха отпуснати от фонда за бедствия и аварии. Това е нормалният път и нормалното финансиране за общини, които са пострадали от бедствие. В този случай според мен, ако имаше забавяне, то беше в изискванията на Закона за обществените поръчки, който така или иначе трябва да се спазва. В момента мисля, че вече си има фирма изпълнител. По отношение за недостига на средства за пътна пътна инфраструктура на така наречените общински пътища, тоест пътища, които са извън първи, втори и трети клас пътища, които са част от републиканската пътна мрежа,

МРРБ изобщо за пътна инфраструктура, ще бъдат трансформирани точно за общински пътища, ще може да бъдат ремонтирани онези пътища, за

Преминаваме към въпрос от народния представител Юсеин Вейселов относно действия и бездействия на Агенция „Пътна инфраструктура“ във връзка с поставяне на пътни знаци и съоръжения, ограничаващи скоростта. Заповядайте, господин Вейселов, имате две минути да развиете въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители!

средство за контрол на скоростта на път I-4 на кръстовище за село Петко Славейков и село Ряховците. Уважаеми господин Министър, искам да Ви запозная със статистиката за последните четири за това колко пътни транспортни произшествия са станали на тези участъци, като последното ПТП беше миналата година през лятото, което, за жалост, приключи с фатален край. Тези две села са едни от най-големите в община Севлиево и през целия ден – рано сутрин и късно вечер, пътуват хора за работа. Както е известно, в община Севлиево, когато настъпи пролетта или есента, сме известни с това, че има много гъста мъгла и тези участъци стават още по-страшни за пътнотранспортни произшествия. Господин

какви действия ще предприемете в качеството Ви на министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за поставяне на знаци, ограничаващи скоростта, и поставяне на стационарно автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта поради зачестилите пътнотранспортни произшествия със смъртни случаи в участъка на път I-4 – кръстовище за село Ряховците, и поставяне на знаци, ограничаващи скоростта в участък на път I-4 – кръстовище за село Петко Славейков? Благодаря.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

околовръстен път Севлиево – Велико Търново при 77 км, дясно, за село Ряховците, не е участък с концентрация на ПТП в периода от 2015 г. до 2020 г. През ноември 2021 г. експерти по пътна безопасност и проектиране към Агенцията и Областно пътно управление – Габрово, извършиха оглед на три участъка на територията на Областно пътно управление – Габрово, за които има сигнали за риск от настъпване на ПТП. Един от тях е кръстовището за село Ряховците. Специалистите посочиха действия, които е необходимо да се предприемат за повишаване на пътната безопасност. При огледа на кръстовището за село Ряховците е констатирано интензивно движение на МПС-та, които се отклоняват от път I-4 към селото или идват от селото към главния път. Предвид интензивността на движение по първокласния път, както и констатираните проблеми, предписанията на експертите са, както следва: Първо, да се въведе ограничение на скоростта на движение в участъка от път I-4 до 60 км в час; да се монтират пътни знаци Б26 – забранено е движение със скорост, по-висока от означенията, и в двете посоки на движение. Второ, да се разгледа възможността за удължаване на зоната за изчакване на завиващите наляво към село Ряховците. Трето, да се възстановят компрометираните табели Ж7 – указателна стрелка; да се подменят изкривените стълбове на знаците; да се възстановят липсващите знаци в островите; да се възстанови пътната маркировка – напречна и надлъжна, в това число и STOP линията. В резултат на предписанията Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила на пътноподдържащата фирма за областта да изготви проект за промяна на постоянната организация на движение, в който да се заложат всички описани дейности. Проектът е изготвен. Той е предаден и е съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура“. В момента той е предоставен за съгласуване от ОД на МВР – Габрово, и окончателното му връщане и предаване в АПИ. След това ще се пристъпи към изпълнението на предвидените в проекта мерки за повишаване на безопасността на движението. Отсечката при кръстовището на път I-4 за село Петко Славейков не е идентифицирана като участък с концентрация на ПТП. Съгласно действащия проект за организация на движението на кръстовището не е предвидено ограничение на скоростта на движение. След приключване на зимния сезон ще бъде извършен оглед от експертите и при установена необходимост ще се планират дейности за повишаване на пътната безопасност. Тъй като за всяка промяна в организацията на движението трябва да се изготвя проектна документация, установена необходимост от въвеждане на ограничение на скоростта на движение в района на кръстовището и допълване на сигнализацията, Агенцията ще възложи изработването на проект за промяна на организацията на движението и за кръстовището на път I-4 за село Петко Славейков.

Уважаеми господин Вицепремиер, благодаря за отговора. Само исках да Ви попитам пак в какъв срок ще бъдат поставени, защото пролетта наближава и наистина видимостта там е намалена. Разбрах, че проект има, но в какъв срок ще бъдат поставени тези пътни знаци? Благодаря. Благодаря Ви. Дуплика. Заповядайте, господин Министър. уважаеми господин Вейселов! Както казах, проектът трябва да бъде одобрен от Областната дирекция на МВР. Веднага щом бъде върнат, той ще бъде възложен на фирмата, която поддържа пътя и без това, които са по текущ ремонт и поддръжка и съответно те ще извършат ремонтната дейност, за която всъщност точно сега идва и сезонът, но не мога да знам кога ще се върне от ОД на МВР съгласуваният технически проект. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Вицепремиер. Питане от народния представител Крум Зарков относно политиката на правителството по отношение на организацията на управлението на етажната собственост.

Законът за управление на етажната собственост урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. С §12 от Преходните и заключителните му разпоредби изпълнението на този закон се възлага на министъра на регионалното развитие и благоустройство. Съвсем разбираемо, имайки предвид факта, че този закон пряко засяга жилищата и живота практически на всички, ако не на почти всички български граждани, той е обект на непрестанен дебат Министерството на регионалното развитие и благоустройство инициираха обществено обсъждане за промени, които да доведат до по-качествена поддръжка на сградния фонд и въвеждане на контрол за лицата, предоставящи услуги по професионално управление на етажната собственост. Десетки организации и стотици граждани се включиха в обсъждането, още има следи от него на съответните сайтове, но резултат нямаше никакъв и Законът остана в сегашния си вид. Ако обаче прегледаме изразените становища и предложения от различни сдружения и граждани, виждаме, че съществуват сериозни трудности в приложението на Закона, които създават непрекъснато напрежение между съседите и възпрепятстват поддържането на общите части и сградния фонд. От друга страна, предоставената от чл. 19, ал. 8 на Закона възможност да се търсят лица извън съсобствеността, които да изпълняват услугата „домоуправител“ създаде пазар на така наречените професионални домоуправители, през които минават сериозни средства и чиято евентуална недобросъвестност може да има тежки последици както за съсобствениците, така и за фиска. Поставени са и много други въпроси, имащи отношение към баланса между права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите, необитаемите жилища, които се намират в различните сгради, възможността за намеса на местната власт и други.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

сега действащия Закон за управление на етажната собственост очевидно вече е остарял и очевидно неговите норми пораждат разнопосочни проблеми, за които Вие изтъкнахте, че например този пазар, който се саморазви, на „професионалните домоуправители“ всъщност е нерегламентиран. Не са регламентирани неща, като: на каква сметка стоят парите на хората, какво се случва, ако този домоуправител просто завлече етажните съсобственици и т.н., както и в обратната посока, че в момента много чудесни имоти, които бяха построени със съответната обща инфраструктура, говоря основно за морските където са с басейни, с градини, с дървета, с места за децата да играят и т.н., в момента пък това нещо се саморазрушава, поради това че или собствениците са така наречените отсъстващи собственици, или поради неплащане, което също така е сериозен проблем, тоест неплащащите съседи до голяма степен спират пък онези, които плащат, за поддържат общите части. Ето защо още с идването ми започнахме разговор с браншовите организации, но допреди по-малко от месец все още нямах заместник-министър, който да отговаря по тези въпроси. Такъв вече има и той създаде нова работна група, която заедно с браншовите организации да започне работа по цялостно обновяване на Закона за управление на етажната собственост. развитие и благоустройството е припознало тази необходимост от извършване на сериозни промени в Закона за управление на етажната собственост. Още през 2019 г. е стартиран широк обществен дебат по отношение на прилагането на този закон, както и предложения за изменение на текстовете на същия, в резултат на което още тогава са постъпили около 700 предложения, но по неясни за мен причини работата е стихнала и на практика я заварих в замръзнало състояние. Като анализирахме направените предложения на гражданите и организациите, какво най-сериозно се откроява. Първо, регулиране на дейността на така наречените професионални домоуправители с оглед необходимостта да се прекрати порочната практика, при която гражданите търпят вреди в резултат на некачествени услуги. На второ място е необходимостта от създаване на механизъм за събиране на невнесени такси от недобросъвестни в кавички съседи, включително и за сгради, чиито собственици не обитават самостоятелния обект в сградата, така наречените необитаеми апартаменти. Трето, засилване на контрола от страна на местната власт, която на практика в момента отсъства. В резултат на дейността на работните групи, в диалог с професионалните браншови организации, е подготвен проект за изменение на Закона за управление на етажната собственост, като отделно при подготовката на Проекта за националния план за възстановяване и устойчивост на Република България с цел подпомагане на реализацията на заложените в него инвестиции за обновяване на многофамилните жилищни сгради етажната собственост, която е вписана в Проекта на плана като реформа, улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, а тя предвижда: Първо, да разреши пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради. Второ, да регламентира професионалното управление на етажната собственост в многофамилните жилищни сгради, като по този начин подобри контрола върху компаниите, извършващи тази дейност. Трето, да създаде законова възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за средства, събирани за управление и текуща поддръжка не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“. банковата сметка да е на името на дадената собственост, а не на физическото лице и да улесни кандидатстването за колективни кредити. Изготвеният проект в рамките на тези работни групи е припознат като основа при подготовката на реформа – улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. Отчитайки необходимостта от надграждане, МРРБ сформира междуведомствена работна група – това стана в края на миналия месец, чиито функции са да подпомогне процеса на реализация на реформата в предвидените в проекта на НПВУ срокове. Благодаря.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

Както вече казахме, в тях се вплита един обективен фактор, какъвто е напускането на много български граждани на територията на страната и опразването на жилищата след тях, субективни фактори и съседи, които спират организацията на други, но и държавата като управление в лицето на местната власт, към които хората се обръщат, когато вече не могат да решат проблемите си сами, и които нямат възможност да им помогнат. Всичко това прави, че този дебат е изключително сложен и аз искам да Ви насърча в усилието да го водите, да стъпите на това, което е постигнато досега, за да се продължи напред. Защото много често в България и тук се говори за реформи – някои от тях са много медийноизявени, но тази ще засегне практически всеки един български гражданин и ще промени коренно и начина, по който изглеждат нашите градове. Затова Ви благодаря за отговора. Удовлетворен съм, че той е на дневен ред в оглавяваното от Вас ведомство и може да разчитате на нашата подкрепа за решаването на наболелите проблеми.

превантивен ремонт на отсечка от село Бояджик до разклона за село Гълъбинци, но след встъпването на служебното правителство този приоритет за област Ямбол и за жителите на селата Болярско и Бояджик беше преустановен. След ежеседмичните срещи, които провеждаме с жителите на селата, те настояват ремонтът, който се започна през 2021 г., да бъде продължен, защото това е една от основните отсечки, по която се преминава за ТЕЦ Марица изток и за Мини Марица изток.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

от км 9+700 с дължина 26,2 км е на територията на община „Тунджа“. Той осъществява най-кратката връзка с град Нова Загора и вътрешността на страната. В края на 2002 г. собствеността на пътя е променена от общински в републикански третокласен. Трасето е в незадоволително експлоатационно състояние за осигуряване на безопасността на движението. През 2021 г. чрез текущото поддържане са извършени ремонтни дейности в участък с дължина 3,324 км. В проекта на инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ е предложено и предвидено през 2022 г. да се обяви обществена поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на близо 15 км от път III-5503, включително и на отсечката Бояджик –Болярско. При готова проектна документация ще може да се обявят открити съревнователни процедури за избор на строител и строителен надзор за извършване на основния ремонт на третокласния път. До стартиране на ремонтните дейности на път III-5503 за него ще се полагат грижи поддържане. Предвидено е през тази година да се извърши един текущ ремонт на 6 км от третокласния път в отсечката Болярско – Бояджик от км 22+300 до км 28+300. Целта е да се осигури безопасността на движението до започване на основния ремонт на трасето, който може да закъснее – зависи от обжалванията, тук не можем да дадем срок, затова предвиждаме нещо, което да спаси ситуацията. Дейностите ще включват земни работи, ремонт на асфалто-бетоновата настилка, полагане на нови асфалтови пластове, ремонт на съоръжения, отстраняване на излишната крайпътна растителност, ремонт на ограничителните системи, полагане на хоризонтална маркировка и възстановяване на вертикалната сигнализация. Благодаря.

както отхвърлиха тази отсечка за ремонт през 2021 г., така отхвърлиха и главен път I-7, който беше с готово задание от 12 май, та сега се налага Вие през 2022 г. във Вашата програма – и в информацията, която има предоставена, и на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“, главен път I-7 да бъде ремонтиран по текущи ремонти и поддържане. Тук искам едно уточнение и да Ви поздравя за това, което сте направили, защото 7-месечното говорене на служебно назначените как текущ ремонт и поддържане – една порочна практика, Вие опровергавате с едно решение да продължите да подобрявате пътната инфраструктура на територията на Република България. Виждаме още две отсечки на територията на област Ямбол, които са Ви подадени. Ясно е, че Вие няма как да обходите всички пътища и за толкова кратко време като министър, но аз ще Ви препоръчам нещо, преди да Ви задам следващия въпрос за републикански път III-5503. Във Вашата програма за 2022 г. по текущ ремонт и поддържане, както е и на сайта, е включен северният околовръстен път на град Ямбол, III-5303. Не зная кой, как и защо го е включил. Да, има единствено необходимост от ремонт на съоръжението над река Тунджа. Вие може да изпратите екип в крайна сметка от Агенция „Пътища“ или от Министерството на регионалното развитие и благоустройството – да не вярвате на местните, които Ви го предлагат, тъй като аз се съмнявам, че има други интереси.

Жив и здрав, служебният областен управител иска да си оправи пътя до неговото село. Да, има необходимост да се оправи пътят на километър и половина преди село Роза – ако искате, си запишете, и локални ремонти между село Роза и село Ботево. Това има нужда да се направи на този път – III-536, на територията на област Ямбол. А колкото до Болярско – Бояджик, искрено се надявам на Вашите действия и Ви призовавам поне в тази отсечка, която е преди селото до Бояджик, преди Болярско, тази година – 2022 г., да се направи един превантивен ремонт, за да могат хората да пътуват спокойно и безопасно, тъй като трафикът с всеки изминал ден се увеличава и в крайна сметка Вие заварвате едно изключително тежко наследство от служебно назначените, тъй като ето тези пътища, които можеха да се извършат 2021 г., благодарение на тяхната некомпетентност и провал се налага Вие да осигурявате ресурс, въпреки че изтичат договорите за текущ ремонт и поддържане на пътните фирми за републиканската пътна мрежа. Надяваме се да няма обжалвания, защото, ако се влезе в едни обжалвания, наясно сме, че поне до септември-октомври месец тези фирми няма как да работят и хората ще се движат по пътища,

Не. Следващият въпрос е от народния представител Илин Димитров – не го виждам в залата. Ангел Георгиев?

Уважаеми господин Заместник министър-председател, в качеството Ви на министър на регионалното развитие и благоустройството, моля да ми отговорите: ще се довърши ли в тази година започнат през пролетта на 2021 г. цялостен ремонт на републикански път III- 134 Бяла Слатина – Горна Бешовица? Състоянието на пътните участъци, вече близо година в ремонт и обход, създава значителни неудобства за преминаващите превозни средства, а също така е и предпоставка за произшествия с материални щети. Живеещите по цялата дължина на пътя са особено разтревожени от нарушената пътна настилка в рамките на населените места, следствие на ремонта, живо се интересуват, както и очакват с нетърпение Вашия отговор и действия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: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

изпълнени 65% от предвидените дейности. Извън чертите на населените места Бяла Слатина, Попица, Бъркачево, Враняк, Габаре, Драшан, Камено поле и Горна Бешовица е извършено профилиране и попълване на банкети, предварително преминаване с рециклатор, насип от трошен камък, полагане на битовизиран трошен камък и неплътен асфалтобетон, почистване на крайпътното пространство от растителност и оформяне на корони на дървета. Асфалтови пластове не са положени единствено в участъка между Драшан и Камено поле. Ремонтът на отсечката от третокласния път се извършва чрез Програмата за текущ ремонт и поддържане на Агенция „Пътна инфраструктура“. Стойността на одобреното задание за работата съгласно технологичния проект е 29 млн. 161 хил.

С писмо, № 53-00-12-399 от 26.11.2021 г. – всъщност около тези дати октомври и ноември са сключени всички споразумения, така наречени споразумения за прекратяване на договорите по ТРП с фирмите изпълнители и са отложени с крайна дата 30 юни 2022 г. Съгласно споразумението между АПИ и пътноподдържащата фирма обектът трябва да бъде завършен в срок или в случай на невъзможност изпълнителят се задължава да го консервира. Предстои да бъде извършено профилиране на земните окопи, изграждане на облицованите окопи, но най-важното е, че предстои да бъде завършена асфалтовата настилка в участъка между селата Драшан и Камено поле

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз ще обърна внимание на Вас да следите и Вие процеса, както и ние като народни представители от Врачанска област. Вярвам, че това, което беше зададено в самия въпрос, ще бъде коректно извършено, особено участъците, които касаят населените места. Говоря за село Попица, село Бъркачево, село Враняк, село Габаре, село Драшан, Камено поле и самата Горна Бешовица, която е крайната точка на републикански път III-134. Вярвам, че ще стане в уречената дата и се надявам всичко да е наред дотогава. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Караджов! Има ли направено до момента актуално проучване и намерение за изграждането и реализирането на транспортни връзки от магистралните пътища до близките населени места, до които няма директен достъп от самите магистрали? Като пример мога да дам село Мало Конаре, Пазарджишко, което е едно от най-големите не само в Пазарджишко, а дори и в региона на Пазарджик и на Пловдив – селото е с население близо 4000 жители, намира се непосредствено до самата магистрала, но няма директен достъп до него. Когато ние желаем да отидем до това населено място, трябва да минем или през Пазарджик и съответно да натоварим пътните артерии в Пазарджик по посока Пловдив, или, ако минаваме по посока към София, трябва да минем през близкото село Цалапица, където също да натоварим движението вътре в населеното място. Ако се изгради такава транспортна връзка, това ще помогне и при бъдещи ремонти, да речем, ако се ремонтира транспортната връзка през село Цалапица, вместо да има натоварен трафик, задръствания и неудобства ще може да се ползва алтернативната връзка към село Мало Конаре, което, както казах, е едно от най-големите в региона. Давам го като пример и искам да попитам: има ли такива проучвания – и не само за това село, а съответно и за много други населени места? Възнамерявате ли да направите повече транспортни връзки до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

Местоположението на пътните възли по трасето на автомагистрала „Тракия“ са избрани след задълбочени технико-икономически анализи по различни показатели, основните от които са: интензивност на движението по автомобилните пътища, пресичащи трасето на магистралата, и търсените от шофьорите направления и други. Също така за изграждането на нова пътна връзка следва да се имат предвид инвестиционните намерения на самата община, която трябва да инициира съвместни действия за изграждане на бъдещ инфраструктурен обект на автомагистрално трасе. До момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ не е постъпвало такова предложение от страна на цитираното от Вас населено място, като досега са постъпвали само от две общини такива искания. Едното е изграждане на пътен възел тип „Полудетелина“ на автомагистрала „Хемус“ при пресичането с път VAR-2021 от път I-2, Игнатиево. За реализирането на този проект още през септември 2018 г. Агенцията и Община Аксаково са сключили споразумителен протокол за съвместно финансиране на проекта. През 2019 г. е изработено и утвърдено от кмета на Община Аксаково и съгласувано от Агенцията задание за технически проект. И така след техническия проект ще могат да се проведат и процедури по Закона за обществените поръчки и съответните строително-ремонтни работи. Другият такъв подобен възел, който е иницииран, е пътен възел Воденичане при км 298+600 на автомагистрала „Тракия“. За реализиране на обекта през 2021 г. е сключено споразумение между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Стралджа, като са започнали съгласувателни процедури в момента с Министерството на околната среда и водите за инвестиционното предложение за изграждането на пътния възел. В инвестиционната програма на АПИ за тази година е заложено и изграждането на пътен възел Кермен при приблизителен км 261+408 на автомагистрала „Тракия“, като до средата на годината ще обявим и обществената поръчка за изработване на технически проект за изграждане на пътния възел. Индикативната стойност на проектантските работи и авторския надзор е около 180 хил. лв., като тези средства са си предвидени в Програмата на АПИ. АПИ. По отношение на връзката, която Вие цитирахте, би следвало да се извърви абсолютно същият път с предложения от страна на заинтересованата община. Благодаря. Благодаря, господин Вицепремиер. Желаете ли реплика, господин Георгиев? Не. Следващият въпрос е от народния представител Златомира Карагеоргиева-Мострова относно изпълнение на договор „Интегриран воден проект за област Бургас“, бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, град Бургас,

Уважаеми господин Министър, ще Ви задам въпрос за половин милиард лева: на 11 февруари 2022 г. в отговор на мой въпрос министърът на околната среда и водите Борислав Сандов ни предостави информация относно етапа, на който се намира изпълнението на договор „Интегриран воден проект за област Бургас“ с бенефициенти „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД –град Бургас, който е подписан с управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. Отговорът на министър Сандов поставя въпроси относно изпълнението на Проекта за близо половин милиард лева в област Бургас и за сериозно забавяне на изпълнението му, за неизпълнение на срока на договора – края на май 2024 г., както и загуба на средства. Ръководеното от Вас Министерство е едноличен собственик на капитала на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, дружество – изпълнител по договор „Интегриран воден проект за област Бургас“, и бенефициент по Проекта. Ръководеното от Вас ведомство упражнява правата на собственост във ВиК – Бургас, и поради обществената значимост на Проекта, касаещ една от най-големите области в страната, текущата наказателна процедура от Брюксел срещу държавата за градските пречиствателни станции и големия финансов ресурс, а изплатените едва 4% от този ресурс в средата на периода за реализацията му и оставащите едва две години за изпълнението на Проекта, то да ми предоставите информация относно следното: какви правни фактически действия е предприело Министерството във връзка с поставените по-горе обстоятелства, свързани със забавянето на изпълнението по договор „Интегриран воден проект на област Бургас“ с бенефициент „Водоснабдяване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

„Интегриран воден проект за област Бургас“, с който ще се направи реконструкция на довеждащите водопроводи и пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води, ще се подменят амортизираните ВиК мрежи в населените места, ще се изградят нови пречиствателни станции за отпадъчните води и нова ВиК мрежа. В процеса на оценка на „Интегрирания воден проект за област Бургас“ от Европейската комисия съгласно изискванията на регламента за изпълнение и правилата за прилагането на този регламент на Европейския парламент и на Съвета са постъпили бележки и въпроси, които са поставили акцент върху проведените процедури за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и за преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони по „Натура 2000“ и липсата на специфични природозащитни цели на защитените зони и недостатъци при оценката на кумулативните въздействия. В резултат службите на Европейската комисия изискват установяване на специфични природозащитни цели за защитените зони, засегнати от Проекта, провеждане на подходяща оценка въз основа на установените специфични природозащитни цели за тези зони и извършване на оценка на кумулативните въздействия на Проекта. Поради значимостта на Проекта и като се отчита фактът, че процесът по разработване и одобрение на специфичните природозащитни цели е с по-голяма продължителност от срока за предоставяне на отговор до Комисията, е предложено проектните дейности да бъдат изпълнени на два етапа. Първият етап е за обекти, които ще се реализират само извън елементи на екологичната мрежа „Натура 2000“ или в границите на урбанизираните територии и селищни образувания. Проектът и всички негови елементи са оценени в проведената процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, в рамките на която е извършена и преценката за вероятната степен за отрицателно въздействие върху защитените зони по „Натура 2000“. Вторият етап е за обекти, които попадат частично или изцяло в 21 защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и изпълнението на които ще стартира след одобрението на специфичните природозащитни цели на ниво защитена зона, а извършването на процедури е по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. На 4 март тази година Комисията издава Решение № 1551 за одобряване на финансовия принос за изпълнение на първия етап от Проекта и е в размер на 145 млн. 731 хил. 799,66 лв. За да гарантира навременната реализация и приключването в рамките на общия период за изпълнение на Проекта, а това е декември 2023 г., и да подпомогне процеса по разработване и одобрение на специфични и в необходимия детайл природозащитни цели, които се засягат от дейността на Проекта на „Водоснабдяване и канализация“ – Бургас, Министерството на околната среда и водите подписва меморандум за сътрудничество и съвместна дейност, като ВиК – Бургас, се ангажира да финансира и да възложи на Австрийската агенция по околна среда разработването на специфични за защитените зони, засегнати от проекта,

природозащитни цели в гореспоменатите защитени зони. Към настоящия момент се изпълнява първият етап на Проекта – сключени са пет договора за инженеринг и три за надзор по FIDIC. Започнало е строителството на обект за реконструкция на ВиК мрежата на квартал „Меден рудник“. Искам да Ви уверя, че въпреки голямата продължителност на процеса по разработване и съгласуване на специфичните консервационни цели

отново на госпожа Мострова относно изпълнение на договор и определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обекта „Обходен път на град Бургас – Сарафово – Бургас и на път Ветрен – Бургас и локалните платна“. Заповядайте, госпожо Мострова, имате думата. Уважаеми господин Министър, на 21 октомври 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ подписва договор за възлагане на обществена поръчка за строителство на обект с предмет: определяне на изпълнител за строително-монтажни работи за обект „Обходен път на град Бургас от км 230 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493 на път I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“. За изпълнител е избран „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 18 месеца и започва да тече от датата на започване на изпълнението на строителството. На 12 юли 2021 г. е подписано допълнително споразумение към договора, с което страните по договора се съгласяват, че изпълнителят по същия ще бъде дружеството „Пътстрой ВДХ“ ЕАД поради преобразуване на дружеството „Пътстрой Бургас“ ЕООД чрез промяна на правната форма в дружеството „Пътстрой ВДХ“ ЕАД, което акционерно дружество е правоприемник на цялото имущество, на правата и задълженията и на дейността на преобразуващото се дружество в „Пътстрой Бургас“ ЕООД, като същото е прекратено без ликвидация и страните по допълнителното споразумение считат, че това не води до заобикаляне на закона. Към момента „Пътстрой ВДХ“ ЕАД е изпълнител по този договор. Общата дължина на обхода е 4,7 км – близо 5 км, и по договора ще бъде изграден за 57 млн. лв. с ДДС. Средствата за изграждането на близо петкилометровата отсечка идват от републиканския бюджет, като в края на юли 2020 г. Министерският съвет е отпуснал 12,9 млн. лв. за строителството на пътя, които трябваше да се осигурят до края на 2019 г., но това не се случи. За да не бъдат загубени парите, те са прехвърлени в акредитив на изпълнителя „Пътстрой Бургас“ ЕООД. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява четири пътни възела. В крайна сметка новите 4,7 км път ще струват общо 57 млн. лв. с ДДС, което означава, че цената на километър нов път ще е 12 млн. лв. След три месеца настъпва новият туристически сезон и още по Великденските празници трафикът от София към Слънчев бряг и Южното Черноморие ще се засили и в същото време настъпва и краят на изпълнението на този договор. В тази връзка искам да Ви попитам: има ли опасност от неизпълнение на договора в предвидения срок? Изпълняват ли се в срок възложените има ли дейности, за които не са издадени все още разрешения за строеж и как ще бъдат преодолени тези пречки за своевременното изпълнение на договора и въвеждането му в експлоатация до началото на летния туристически сезон 2022 г., което е и краят на изпълнението на този договор? Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Господин Министър, имате възможност да отговорите в рамките на пет минути. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Мострова, както вече отбелязахте, строителството на северния обходен път на Бургас е стартирало още през началото на 2021 г., като с изграждането на това транзитният трафик, който идва от Варна по път I-9 Сарафово – Бургас и продължава по път I-6 София – Бургас и автомагистрала „Тракия“, ще се изнесе извън центъра на града и по този начин ще облекчи трафика в град град Бургас. По този начин ще се повиши безопасността на движението за пътуващите от Западна и от Северна България, като се избегне влизането в града. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и с банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез четири пътни възела. Изпълнените към момента строителни работи по този проект са около 60%, като за строителството е издадено редовно разрешение за строеж от 9 декември 2020 г. г. В процеса на работата се засягат и инфраструктурни мрежи, за които се изискват допълнителни разрешения за строеж, каквито все още не са издадени, но сме в процедура, като такива инженерни мрежи са реконструкцията на електропровод 20 kV в Житарово, реконструкцията на водопроводи, реконструкцията на телекомуникационни кабели и оптични кабели, улично осветление на тези четири инженерни мрежи. мрежи. Във връзка с неиздадените разрешения за строеж Агенция „Пътна инфраструктура“ и Община Бургас работят за допълване на проектната документация в пълен обем и обектът е в строителство, а въпреки напредването на крайния срок по договора и възникналите трудности по издаване на разрешенията за прилежащите инженерни мрежи Агенцията работи мобилизирано. Целта е да се завърши обектът във възможните технологични срокове, като за осигуряване на безопасното преминаване през летния туристически сезон ще се направи възможно направи възможно преминаването за движение в едната посока, тоест да се използват само две от лентите за преминаване в участъците, където има за доизграждане инженерна или друга инфраструктура. Благодаря Ви, господин Министър. Госпожо Мострова, за реплика имате думата. Благодаря за предоставения отговор, но все пак бих искала да направите няколко уточнения, господин Министър. Вие казахте, че предстои издаване на разрешение за строеж за изграждане на реконструкция на електропровод, реконструкция на водопроводи, реконструкция на оптични кабели и други. Все пак това означава, че към момента се извършват строително-монтажни работи без издадени разрешения за строеж, но кажете ми в какъв срок се ангажирате тези разрешения за строеж да бъдат издадени и цялата строителна документация да бъде приведена в съответствие с изискванията на закона? Благодаря. Заповядайте, господин Караджов – дупликата Ви ще бъде отговор на допълнителен въпрос в случая. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Мострова, не се извършват строително-монтажни работи по тези инженерни мрежи без разрешение за строеж. Извършва се единствено пътно строителство в частта на самия път, а тъй като той е 4-лентов, засягането на другите инженерни мрежи реално е само от едната страна на пътя. Това дава възможност да направим точно в този участък засягането и да направим възможно преминаването само в едната лента, тоест частично да изградим пътя, да въведем временна организация на движението и по този начин да осигурим безопасното движение за пролетно летния сезон, когато трафикът рязко се повишава. По отношение на сроковете също се работи доста интензивно. В момента реконструкцията на електропровода 20 киловолта Житарово и реконструкцията на водопроводите е съгласувана, доколкото те са обекти,

през идната седмица да постъпят тези проекти, следим ги внимателно. Надявам се максимум до месец, тоест до средата на април, да имаме такова разрешение за строеж. По отношение на реконструкцията на оптичните кабели и телекомуникационните връзки, както и на уличното осветление. Към настоящия момент трябваше вече да имаме, да са постъпили в МРРБ за получаване на разрешение за строеж, но за съжаление, едно обжалване пред Върховния административен съд продължи малко по-дълго от очакваното. Въпреки това очаквам, че до края на март ще приключи и това дело. Благодаря. Благодаря, господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос. Въпросът е от народния представител Румен Христов относно споразумения, изготвени от работна група в състав: Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, възложителят на договорите – Агенция „Пътна инфраструктура“, и съответните изпълнители. Заповядайте, господин Христов, да развиете своя въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, на въпроса въпросът ми е свързан с едно споразумение, което е постигнато при служебния кабинет, а именно за прекратяване на действащите към онзи момент договори за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища. Това се случва, както чухме преди малко, след подписване на споразумения, изготвени от работна група в състав: Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, възложителят на договорите – Агенция „Пътна инфраструктура, и съответните изпълнители. На базата на тези споразумения работата – ремонт на пътни участъци, извършвана по съществуващи договори в периода май 2021 г. октомври 2021 г., по времето на служебния кабинет – подчертавам – е приета от възложителя, като разплащането е отложено за средата на следващата – 2022 г. С тези споразумения, действащи към онзи момент, 30 броя договори за ТРП се прекратяват след изтичане на зимното поддържане 2021 – 2022 г. и АПИ е свободна да проведе нови процедури за избор на изпълнител за поддържане на републиканската пътна мрежа. бюджета за 2022 г. обаче липсва предвидената сума за разплащане на тези задължения от страна на държавата и в частност на Министерството милиард и половина лева от общо задължения, възлизащи на 2,3 милиарда, част от които обаче са разсрочени за 2023 г. Съгласно подписаните споразумения при неплащане на задълженията по тях те се прекратяват, но върху дължимите суми се начисляват лихви. Отделно старите договори остават валидни, което пък ще възпрепятства процедурите по ЗОП за избор на нови изпълнители. В тази връзка моят въпрос съм Вас, господин Министър, развитие и благоустройството за изпълнение на подписаните споразумения с цел избягване на изплащане на допълнителни средства под формата на лихви и разбира се, нормалното протичане на новите процедури по ЗОП за нови изпълнители? Благодаря Ви, госпожо Мострова. Господин Караджов, имате възможност да отговорите Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Христов, на въпроса за действащите и към момента договори за текущ ремонт и поддръжка, тоест целият ансамбъл от проблеми, които са навързани в един голям възел, много трудно може да бъде отговорено в рамките на три минути. Дори това, което са ми подготвили колегите, е твърде кратко, за да се обясни неговата сложност. се опитам на два пъти очевидно – и сега, и в реплика, да обясня този проблем. През октомври и ноември миналата година действащите по онова време за текущ ремонт и поддръжка са били прекратени от Агенция „Пътна инфраструктура“. За всяко едно от тези прекратявания има протокол от Управителния съвет на Управителния съвет на АПИ и с тях са предвидени различни дати, прекратяване на договорите, като датите варират от април тази година, даже едната дата изтече – на автомагистрала „Струма“, на 25 февруари, останалите са през април, през юни и през юли. За различните области на поддръжка срокът е различен, не мога да кажа защо. Прекратяването на тези договори е станало на базата на наистина един много голям доклад, който е изготвен преди това под ръководството на министъра на правосъдието, като в този доклад основното е, че се намира разширяване на обхвата на ТРП договорите, тоест тези договори са били петгодишни, но незнайно защо са сключени на символичната сума от 250 млн. лв., като всички знаят, че нормалната поддръжка на републиканската пътна мрежа в абсолютния ѝ минимум е около милиард-милиард и 200 милиона, толкова, колкото сме заложили и тази година за тази дейност.

милиард и половина, тя с недовършените работи отива над 2,2 милиарда, така че голямото надхвърляне е първият аргумент за прекратяването. Вторият аргумент за прекратяването е предметната разширеност, тоест, освен че са извършвани типични ремонти – като отнемане на първия пласт, или на втория, на биндера, тоест поставяне на износваемия пласт асфалт отгоре, което си е текуща работа по текущ ремонт, типична работа по текущ ремонт и поддръжка, са извършвани и основни ремонти. Това е абсолютно видно и доказуемо, защото за тези ремонти си има надлежни строителни книжа, но те не са били процедирани по нормалния ред, предвиден за строителни обекти, а за основен ремонт, и не са получили разрешение за строеж. Така че, идвайки на 13 декември в Министерството, аз заварвам този много усложнен възел и тиктакащия часовник, за който Вие споменахте, че времето изтича, а ние до месец юни трудно може да извъртим целия оборот от обществени поръчки за ТРП. Имайки предвид, че и законът за бюджета още не е влязъл, тоест ние дори и формално не можем да обявим и към днешна дата такива поръчки. Надявам се, че утре с влизането в сила вече ще можем да пристъпим към тази работа. Ето защо Вашият въпрос как да се разплете този възел, а той ще се разплете сложно. За тази цел е създадена междуведомствена работна група, която да направи цялостна ревизия и да разплете кои са типичните дейности по ТРП ТРП и на които са проверени всичките им сертификати и не пораждат никакъв спор. Тази сума ще бъде дефинитивно разплатена, а там, където има основни ремонти, трябва да се види възложената работа доколко изобщо е съответствала, тъй като не е имало конкурсно възлагане, не е имало състезателна процедура, няма как да разберем дали постигнатите цени са били

Благодаря за отговора, господин Заместник министър-председател. Действително наследството, което Ви се стовари на гърба, е тежко, но тук трябва да се търси, както казвате Вие, разсичане на възела от гледна точка на обстоятелството, че текущият ремонт трябва да се осъществява, активният сезон наближава, от една страна. От друга страна, аз не допускам, че фирмите, които са изпълнявали дори и основни ремонти, не са го правили със самоинициатива, без да има някаква санкция от тяхна страна. От тази гледна точка мисля, че намирането на допирни точки и между тях, и между държавата с оглед да се отприщи възможността най-малко за провеждане на нови конкурси и за избор на нови изпълнители е много важно. В тоз смисъл това, което казвате Вие, за създаване на група, която да направи оценка, сигурно е път в правилна посока. Пожелавам Ви успех. Пак казвам, това действително е наследство от служебния кабинет, но така или иначе Вие носите на плещите си тежката задача да бъдете министър на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Уважаеми господин Христов, както предупредих, въпросът е много сложен, също е трудно да бъде обяснен, защото е една изключително тежка юридическа Наистина договорите са били петгодишни. Те е трябвало да изтекат чак през следващата година – не 2022-а, а 2023-а. Това щеше да е много по-облекчено, но така или иначе се намираме в ситуация, в която те са прекратени и трябва да действаме бързо. Ще Ви кажа даже и нещо, което не е казвано до този момент, и е нещо, което според мен ще бъде позитивна новина за пътностроителния сектор. Тъй като на Комисията ще ѝ отнеме доста време, за да ревизира всеки един от сертификатите, а те са няколкостотин сертификата, по няколкостотин реда, при условие че един ревизиращ може да направи максимум два сертификата на ден, това е доста време, което предстои, до момента – очаквам всеки момент, Комисията със свой протокол да излезе с решение, в което 129 милиона дейности, свързани със знаци, маркировка, мантинели и така нататък други неща от ограничителните системи, са прегледани, те са проверени и не пораждат никакво съмнение, така че те дефинитивно ще бъдат разплатени. Пак казвам, това го обявявам за първи път. И на второ място, предвид това, че ще отнеме твърде много време, ще бъде изключително тежко за фирмите да продължават да посрещат такъв голям дълг, който дълг към момента ги затруднява, реално те продължават да извършват текущо поддържане и особено зимната поддръжка, но започват да изпитват затруднения. Имаме много сигнали, свързани с това, че се канят да освобождават хора и така да се каже, някои от фирмите дори да обявят неплатежоспособност, имаме политическо съгласие да се разплати 50% от оставащата сума, или сума от около 509 милиона допълнително върху тези 129. Понеже питате за механизма, следващата седмица най-вероятно ще влезе в Министерския съвет тази цялата сума, като с постановление на Министерския съвет, както неведнъж съм заявявал, от буферите в бюджета ще бъдат осигурени и разплатени pro rata, тоест съответстващо на дължимата сума на всяка една от фирмите след това вече ще изчакаме решението на Комисията, която да ни даде основание за това на коя фирма точно конкретно колко трябва да се разплати финално. Благодаря за отговора. Преминаваме към следващия въпрос. Въпросът е от народния представител Димитър Михайлов Ташев относно допълнително изграждане на канализация

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! През последната седмица на месец февруари посетих град Ахтопол и село Велика, където в момента се изпълнява основен ремонт на водопроводи по Интегриран воден проект за област Бургас на обща стойност 459 млн. лв. Основният ремонт на водопроводите тече от 4 януари тази година. Проектът „Интегриран воден проект за област Бургас“ е подготвен с цел изграждане на инфраструктура, чрез която ще се постигне съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води и повишаване на ефективността на системите и съоръженията. Проектните дейности целят постигане на съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор и стратегия „Европа 2020 г.“ на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез мерки за изграждане на ВиК инфраструктура. Определянето на конкретните обекти по ВиК системите ще допринесе до постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 98/83/ЕО и Директива 91/27/1/ЕО. В резултат на извършените анализи и проучвания са идентифицирани следните мерки, които да се включат в обхвата на Проекта: реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура; изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации с над 10 хиляди жители, именно Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово, Лозенец, както и част от обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – град Бургас. Проектът предвижда реконструкция на 158 хил. 296 км водопроводна и 22 хил. 147 км канализационна мрежа, както и изграждане на 6 хил. 834 км водопроводна и 73 хил. 154 км канализационна мрежа. В агломерация Царево е заложено да бъдат реконструирани 3 хил. 406 м от водопроводната мрежа и 1944 м от канализационната мрежа,

След разговори на терен с изпълнителите на Проекта техният план е за ремонт единствено на водопровода, след което ще бъдат асфалтирани улиците. Те не планират изграждане на канализацията в село Велика, което означава, че в определен момент новоасфалтираните пътища в селото ще бъдат прокопани отново. В тази връзка, моля да ме уведомите ще бъде ли изградена канализацията в село Велика на този етап заедно с водопровода и ако не, моля да ме информирате има ли проектна готовност за нейното изграждане и в какъв срок? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Ташев. Господин Караджов, заповядайте да отговорите на въпроса. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Ташев, интегрираният воден проект за област Бургас се изпълнява от „ВиК“ ЕАД – Бургас, като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда“. Съгласно условията на финансиращата програма инвестиционните мерки са за постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води в агломерациите над 10 хиляди еквивалент жители. Село Велика е с население от 90 жители, поради което не попада в обхвата на посочения от Вас проект. За подобряване на водоснабдяването в село Велика обаче Община Царево кандидатства със със свой проект пред предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда – ПУДООС, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“.

От бюджета на МРРБ се финансират обекти и дейности за изграждане и реконструкция на публична водоснабдителна и канализационна инфраструктура, включително изготвянето и на инвестиционни проекти. За целта общините или областната администрация в съответната област в качеството си на собственици на публичната инфраструктура следва да представят в Министерството конкретна информация относно необходимите средства, проектната готовност, наличието на разрешение за строеж, проведени тръжни процедури, сключени договори и други. МРРБ приоритетно финансира обекти за подобряване на водоснабдяването в населените места. Към момента в тригодишната бюджетна прогноза не са предвидени средства за канализация в малките села. По отношение на град Ахтопол инвестиции за подобряване на ВиК инфраструктурите са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост, като са планирани за изграждане пречиствателна станция за отпадъчни води, канализационни помпени станции, колектори, нови участъци на водопроводната и канализационната мрежа, както и реконструкция на съществуващи проводи. Нямате такава. С това въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов бяха изчерпани. Да благодарим на господин Караджов за участието и за изчерпателните отговори. Преминаваме към въпросите, зададени към министъра на образованието и науката господин Николай Денков. Първият въпрос е от народния представител Красимир Вълчев относно ефективното и балансирано използване на информационни технологии и електронни ресурси, съобразени с възрастта и развитието на децата и учениците. Господин Вълчев, заповядайте да развиете своя въпрос.

на насищане с електронни устройства и с проникваща дигитализация, променя се и начинът на учене. Прогнозите са, че до края това десетилетие учениците, особено от горните класове, ще учат повече от електронни ресурси, отколкото от учебници. Преходът към персонализация на учене също предполага повече учене от електронни ресурси. Персонализацията предполага да се тестват по-добре образователните трудности на децата чрез електронни системи и персонално да се насочват електронни уроци, съобразени с трудностите и дефицитите на всяко отделно дете. В случая използвам възможността и да приветствам, че Министерството на образованието продължава да интензифицира работата по изготвянето на електронна платформа с електронни уроци – всички дисциплини, всички теми и всички класове – споделени електронни уроци, които ще позволят да се направи този преход към персонализация на ученето. От друга страна, са налице тревожни резултати от научните изследвания относно негативното въздействие от продължително ползване на електронни устройства, особено в ранна детска възраст, върху развитието на детския мозък, когнитивните и езиковите умения, психическото здраве, двигателната активност и най-вече върху способността за концентрация на децата. Това могат да Ви го потвърдят в разговори и педагозите в детските градини, които ще Ви кажат какви какви са разликите между децата, които взаимодействат в по голяма степен с екрани, повече време, и тези, които по-малко го правят. Това изправя образователните системи пред предизвикателството да намерят формула за ефективно и балансирано използване на информационни технологии и електронни ресурси в образователния процес. Тази формула е различна за различните възрасти, затова и други страни са предприели действия да изработят стандарти, политики за ефективно използване на информационни технологии в училищата и детските градини. Моят конкретен въпрос към Вас е: Вие ще предприемете ли действия в тази посока? Ще организирате ли експертно обсъждане по темата? Ще подготвите ли такава политика? Използвам случая по-скоро това да го направя като препоръка, а не толкова като въпрос към Вас. Препоръка, която я правя и със съжаление, че аз самият не съм осъзнал достатъчно навреме тази необходимост и не съм не съм организирал изработването на такава политика или стандарт. Всъщност думата „стандарт“ има легален смисъл по Закона за предучилищното и училищното образование. Знам, че няма такъв стандарт конкретно разписан в Закона, но все пак използвам думата като еквивалентна съвкупност от правила. Вярвам, че това ще бъде нещо полезно. Една от причините да не го направя е, че… Ако позволите да приключа? …чаках реферативния обзор на научните изследвания, изготвен от Българската академия на науките, на всички научни изследвания, които са публикувани в реферативните бази данни, за влиянието на електронните устройства върху върху децата в различните възрасти. Това е проблем, с който се сблъскват образователните системи относително отскоро. Бих казал, че с масовото насищане с електронни устройства – таблети, особено таблети и смартфони, 10 години, а вече имаме опита и от продължителното обучение в електронна среда, което също показа част от тези дефицити. Факт е, че то се отрази негативно и върху психиката, и върху двигателната активност на децата. Затова, когато обсъждахме регламентирането в Закона за предучилищното и училищното образование за предучилищна възраст, ние регламентирахме само до 30 минути. Разбира се, остава предизвикателството и как да накараме родителите да дозират ползването на електронни устройства от децата и да да им позволяват да ги ползват преди всичко за образователни нужди. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Вълчев. Заповядайте, господин Денков, да отговорите на зададения въпрос. Господин Вълчев, ще имате възможност и с репликата да продължите, защото малко повече надвишихме времето. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател. Госпожи и господа народни представители! Господин Вълчев, действително в условията на извънредна епидемична обстановка обучението от разстояние в електронна среда даде възможност за равен достъп до качествено образование за приобщаване на всяко дете и на всеки ученик, което е залегнало и като основен принцип в Закона за предучилищното и училищното образование. Неоспорим факт е, че новите реалности, продиктувани от извънредни обстоятелства, изведоха на преден план в процеса на обучението ролята на информационните технологии и очертаха нови перспективи пред автономното учене, резултатите от което са подчинени предимно на индивидуалните усилия на личността. В практиката на съвременното обучение съществува широкоспектърен профил на разнообразни дигитални технологии, някои от тях възникващи в момента, като: изкуствен интелект; интелигентни електронни ръководства, базирани на диалог; учене през отворени данни; учене чрез компютърна анимация; онлайн мрежово обучение; виртуални лаборатории; електронни образователни игри; мултисензорно обучение; учене чрез роботи; обърната класна стая; виртуална и добавена реалност; и още други, които се появяват и в момента. Представените съвременни подходи и технологии непрекъснато се разширяват и развиват, което е една от причините те все още да не бъдат стандартизирани. Понастоящем в рамките на своята автономност училищата разработват правила и изисквания за работа в електронна среда, съобразени с възрастовите особености, профила на училището и контекста на средата с оглед на това, че при обучение в електронна среда се използват най-различни крайни устройства. Това е още един аргумент в подкрепа на необходимостта от стандартизация, както отбелязвате Вие. В съвременните образователни практики дигиталният инструментариум се използва основно, като се съобразява с възрастовите характеристики на децата и учениците и с учебното съдържание. С действащия към момента държавен образователен стандарт – Наредба № 10 от 2017 г., за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала се поставят изисквания и към електронното изпълнение на конкретните ресурси – учебниците, учебните помагала и учебните книжки както по отношение на структурата, така и по отношение на съдържанието. В процеса на разработването на политиките, свързани с използването на електронните ресурси, МОН се базира на научни данни и подходи в тази област. В този смисъл знаете, че в партньорство с Института по невробиология – БАН, през месец октомври 2020 г. е направено изследване на тема „Влиянието на съвременните технологии върху когнитивните способности и развитието на децата от 3 до 11 години“. В същото време от Агенция „Тренд“ е извършено националнопредставително социологическо проучване, касаещо нагласите на пълнолетното население по отношение на достъпа до електронни устройства на деца в ранна детска възраст. Резултатите от тези изследвания са представени на конференция, организирана от Министерството, на тема „Влиянието на съвременните информационни технологии върху когнитивните способности и развитието на децата от 3 до 11 години“. По конкретно поставения от Вас въпрос считам, че дискусия по отношение на оптималния баланс при използването на дигитални устройства, който да отчита възрастовите характеристики и спецификите на отделните предмети, би била полезна и даже е наложителна. Такава дискусия трябва да се реализира на няколко равнища. Първоначално чисто експертно с участието на специалисти, включително психолози, лекари, учители, учени, които биха могли да очертаят евентуалната рамка и да излязат с предложение дали, доколко и в какъв документ за целите на образователния процес да се стандартизира използването на дигиталните устройства. След това би могло да се пристъпи към разработване на препоръки, които да бъдат подложени на обществено обсъждане (председателят дава сигнал, Най-подходящ период за провеждане на подобна дискусия е след края на учебната година, за да може максимално да се използва експертният потенциал и натрупаният опит на учителите. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Денков. Заповядайте, господин Вълчев, за реплика. Аз Ви благодаря за отговора и за осъзнатостта, че това е един важен проблем, защото, пак казвам, относително нов е, около 10 години се сблъскваме с него, мисля, че не сме готови в достатъчна степен и като родители да осигурим балансираното, ефективното използване на информационни технологии от децата. Много е важна разликата учене за информационни технологии и учене чрез информационни технологии. Една от конференциите, която се организира по време на българското председателство, беше „Дигитални създатели срещу дигитални ползватели“. Всички деца днес, днешното поколение ученици, ще бъдат дигитални ползватели. Бъдещото разделение ще се формира не между ползватели и неползватели, а между създатели и ползватели. И за да ги направим ползватели, ние трябва да ги учим в по-голяма степен в алгоритмуване, изкуствен интелект, моделиране. Затова въведохме компютърно моделиране в трети и четвърти клас, разширяваме го към пети и шести и го свързваме с програмирането. Но то самото изисква повече абстрактно мислене, абстрактна интелигентност – нещо, на което именно ползването на информационни технологии в ранна детска възраст вреди. Затова казват, че и концентрацията е умението на XXI век, защото на днешното поколение деца, ученици точно заради ефективното ползване на електронни устройства най-много им страда това умение – концентрацията, оттам способността за задълбочаване, оттам резултатите по математика. И вижте тук парадокса по-рано ги направим ползватели, толкова в по-голяма степен ги губим като създатели. Няма риск, ако в ранна детска възраст лишим децата от електронни устройства, те да не развият дигитални умения. Напротив, много бързо ще ги развият на по-висока възраст. Но има риск всички останали умения да им пострадат. Затова е толкова важен този въпрос, а доказателствата са явни – страдат им и езиковите, и когнитивните умения като цяло, и физическите, двигателната активност. Така че много е важно ние да кажем дори на родителите, бих казал, дори да изкрещим: „Скрийте електронните устройства в ранна детска възраст, започнете от 8, 9, 10 години постепенно, предимно за учене, до еди-колко си минути или часа на ден, така че да намерим този баланс. Защото други изследвания показват, че децата, които развиват по-хармоничен микс от умения, се справят по-добре в живота, имат по-добро личностно развитие и професионална реализация, в това число и децата, които спортуват, занимават се с изкуства и така нататък. Апелът ми е този към Вас – да чуете да чуете тези думи, защото аз съм имал възможността да ги чуя било на научни конференции, било на Съвет на министрите, където останалите колеги министри споделят тази тема. Така че важна е тази тема и се надявам наистина да организирате дискусията тя да има за резултат един документ препоръка, политика, стандарт – както искате го наречете. Благодаря. Благодаря, спестихте от времето. Преминаваме към питане от народния представител Елена Гунчева относно завършване на учебната година от ученици, учили в обучение от разстояние в електронна среда,

многократно по Ваша заповед бяха променяни условията за обучение на учениците от I до XII клас в държавните и общинските училища. Многократно бяха променяни и условията за присъствено обучение, включително с тестване на децата, преди да отидат на училище – нещо, което Вие многократно казвахте, че ако родителите не са съгласни, няма да го направите. В началото процентът на несъгласните беше един, след това се промени и най-накрая, без изобщо да искате съгласието на родителите, въведохте тестването като условие за присъствено обучение на учениците. Според последната Ви заповед учениците задължително един път седмично трябва да правят тестове за COVID-19, а тези, които учат дистанционно, трябва да представят медицински документ за обучението в електронна среда. По сведения на родители и лични впечатления се увеличават случаите на ученици, които не присъстват на учебните занятия, защото родителите им отказват те да бъдат подлагани на тестове, а в същото време част от тях не могат да представят медицински документ за обучение в електронна среда, какъвто е необходим съгласно Вашата заповед и насоките. Също така има много ученици, които в електронна среда не присъстват на учебните занятия и им се пишат отсъствия. Затова и моят въпрос е: по какъв начин ще завършат учебната година учениците, които имат неизвинени отсъствия заради отказ от тестване срещу COVID-19 и непредставяне на медицински документ за обучение в електронна среда, както и по какъв начин тези ученици ще бъдат изпитвани за завършване на учебната година? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Господин Денков, заповядайте да дадете Вашия отговор. Имате пет минути. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Нека да обърна внимание за пореден път, че заповедите за тестване и другите здравни мерки се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването. Надявам се поне народните представители да започнат да различават функциите, които министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването имат. По отношение на отправения въпрос. Обучението от разстояние в електронна среда е предизвикателство за всички участници в образователния процес, включително и за учителите, но създадената организация чрез действащата нормативна уредба и издадените индивидуални административни актове уреждат и специфичните случаи при това обучение от разстояние. Именно такъв специфичен случай са учениците, за които не е изразено съгласие от родителите за изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 и които не разполагат с валидни документи за ваксиниране, преболедуване или изследване. За тези ученици също е осигурена възможност за обучение от разстояние в електронна среда, като държа да подчертая, че когато те участват в обучението от разстояние, на тях не се отбелязват отсъствия заради това, че не присъстват в училище. Съгласно чл. 24 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и практическите изпитвания, в това число и от класните или контролните работи, и участието на ученика в учебния процес, включително работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти. Формирането на срочните оценки на ученик, който се обучава от разстояние, става въз основа на осъществените през срока ритмични текущи изпитвания при системно взаимодействие на учителя с ученика в електронна среда. На тези ученици е предоставена и възможност да получат индивидуални консултации и обратна връзка за напредъка си с преподаващите им учители. Няма основание или причина приключването на срока за тези ученици да бъде затруднено. При необходимост такива ученици може да се явят индивидуално в училище, но извън времето на присъствения учебен процес на другите ученици, без да е нужно да правят неинвазивен бърз антигенен тест или да представят документ за ваксинация, преболедуване или изследване. Това е записано изрично в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен от Министерския съвет. Изпитите като индивидуална дейност също може да се провеждат присъствено на територията на училището и без прилагане на изискванията за изследванията за COVID-19 на учениците, при условие че се провеждат извън времето на присъствен учебен процес на другите ученици. От казаното дотук е видно, че за учениците, които се обучават от разстояние поради отказ да се тестват за COVID-19, но по някаква причина броят на текущите им изпитвания не е достатъчен за формиране на срочна оценка по даден предмет, имат два варианта. Първи – те могат при съгласие от тяхна страна да направят еднократен неинвазивен бърз антигенен тест и да бъдат изпитани присъствено в училище в група, например за контролна или класна работа, след което да продължат да се обучават неприсъствено в електронна среда. Или, второ, те могат да се явят в училище за индивидуално изпитване, например за устно изпитване, извън времето на присъствения учебен процес на другите ученици, без да е необходимо да се тестват или да представят документ за ваксинация, преболедуване или изследване. За учениците, чиито отсъствия по някаква причина надхвърлят 25% от учебните часове по отделен предмет, което не позволява да бъде формирана срочна оценка, се организира и провежда изпит за определяне на срочна оценка по учебния предмет. Както вече споменах, в Националния оперативен план за справяне с пандемията е заложено, че такива индивидуални дейности като изпитите може да се провеждат присъствено на територията на училището и без прилагане на изискванията за изследване за COVID-19 или за наличие на зелен сертификат, ако се провеждат извън времето на присъствен процес на останалите ученици. Накрая бих искал да допълня, че в индивидуални случаи по преценка на преподаващия учител и със съгласие на ръководството на училището ученици, чието здравословно състояние не позволява присъствие в училище, може да бъдат изпитани писмено и от разстояние в електронна среда, но ако са осигурени условия за обективно протичане на изпитване – осигурена самостоятелност в помещението и непрекъснато включени микрофон и камера. При възникване на технически или друг проблем, който пречи на обективното оценяване, не се поставя оценка. Така че независимо от различните възможни хипотези, които обясних, няма опасност учениците да не могат да завършат учебната година поради невъзможност да бъдат изпитани или да им бъдат поставени оценки. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Денков. Госпожо Гунчева, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Заповядайте. Уважаеми министър Денков, имам два уточняващи въпроса. Първият е какво е качеството на обучение на учениците в електронна среда, които втора година подред не могат да получат качествено образование? И вторият ми въпрос е: кога ще престанете да се подигравате с българското образование и българските ученици? Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Господин Министър, имате възможност да отговорите на уточняващите въпроси. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Благодаря. По отношение на качеството, то е такова, каквото може да се осигури при съответните условия. За сведение на народните представители, в последната вълна ние имахме по 12 хиляди ученици в тази възраст, които официално се разболяваха всяка седмица в България. Част от тях влизаха в болницата, имаме и по-тежки случаи. Така че обучението от електронна среда е дейност, която беше използвана по целия свят, включително и в България, за да може да се осигури обучение, а имаше страни, които затваряха училищата и не осигуряваха даже и това обучение през предишните периоди. Така че качеството е такова, каквото може да се осигури при тези условия. Колкото до въпроса за това дали... какво беше, да се подигравам на образованието, този въпрос вероятно е за някой друг и не се отнася до мен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря. Госпожо Гунчева, имате възможност за отношение. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Красимир Вълчев относно политиките по определяне на план-приема в гимназиален етап на образование. Господин Вълчев, заповядайте да развиете въпроса си. Уважаеми господин министър, за последните десетилетия до 2017 г. постепенно намаля приемът в паралелките „професионално обучение“, намаля като процент от общия прием, намаляха общо випуските. Това обикновено бяха паралелките, които не бяха запълвани. Това беше причината за намалението. Всъщност основната причина е, че през годините на прехода и заради стопанската конюнктура професионалното образование загуби търсене, загуби репутация. Ние правихме едно проучване, Вие сигурно се сещате за него, 2015 г., което показа, че голяма част от родителите не вярват, че децата им само с професионално образование ще имат пълноценна трудова и житейска реализация. От друга страна, пък последните

Това са информационни технологии, машиностроене, мехатроника, електротехника – това са и секторите с най-висок ръст на заплатите. Тук добавяме информационните технологии – сектора с най-висок ръст и с най-високо увеличение на възнагражденията през последните години, сектора, който не само че задържа повече деца в България, но и последните години имаме нетна вътрешна миграция. Повече IT специалисти са се върнали в България, отколкото са напуснали страната. Един от инструментите на Министерството на образованието да подпомогне социално-икономическото развитие е именно план приемът затова 2017 г. стартирахме политика за преструктуриране. Тя се изразява в това да увеличим процента на приема в професионалните паралелки, той беше увеличен от 48 на 58 –59%. Процентът на паралелките от профили и професии, свързани с математиката, техниката и природните науки, които съкратено наричаме STEM по англоезичната абревиатура, също бяха увеличени от 49 на близо 60%

които имат най-голям очакван разрив, дефицит между търсенето и предлагането на пазара на труда – най-много хора се пенсионират по съответната професия, но най малко ученици учат, от друга страна. Ние ги насърчихме максимално със стипендии, с увеличен прием и с допълнителни средства на професионалните гимназии. Конкретният ми въпрос е: тази година поставихте ли целеви стойности на регионалните управления по отношение на приема –колко да бъде в профили и професии, свързани със STEM, колко да бъде в професионални паралелки, колко да бъде общият прием, така че да не се допуска това, което се случи предишните години – закриване преди всичко на

за тясно обвързване на дейностите по планиране с броя на учениците, завършващи VII клас, и с реализираните паралелки през предходната година. По отношение на допълнителния държавен прием в XI клас следва да се има предвид, че учениците, завършващи X клас, предпочитат да се запишат в свободните места и само малка част избират паралелки от допълнителния държавен план-прием. Съвременните тенденции изискват образованието да дава възможност за обучаване по професии, които намират широко приложение. От тази гледна точка изучаването на чужд език е по скоро средство и затова трябва да бъде комбинирано с други аспекти на обучението, което да дава възможност за развитие и на професионалното образование. С оглед осигуряване на кадри на пазара на труда и на базата на реализирания държавен прием за всяка област за учебната 2022-а и 2023 г. са определени прогнозни целеви стойности на местата за прием на ученици в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка, прогнозни целеви стойности на приема в STEM профили и професии, както и максималният брой паралелки в VIII клас за всяка област. Интересът е ориентиран не само към плавно повишаване на процентното съотношение на учениците в професионални паралелки, но и към STEM профилите и техническите професии. Въз основа на казаното дотук като аргументи мога да дефинирам следните основни политики, които са заложени в план приема за 2022-а и 2023 г. Първо, продължаване на планирането на държавния план прием въз основа на зададени целеви стойности, като в областите, в които има постигнато съотношение между профилираните и професионалните паралелки над 50% в полза на професионалното обучение, целевата стойност ще се запази. В областите, в които съотношението между профилираните и професионалните паралелки е под 50%, целевата стойност ще се увеличи с 2 пункта и това е заложено в плана. Второ, продължаване тенденцията за увеличаване дела на паралелките и на броя на ученици в STEM профилите и професиите, като ще се обвърже планирането и реализирането на STEM профилите и професиите със съответните STEM центрове, които ще развиваме. Интересът към STEM обучението е съвсем интензивен и този процес върви без особени проблеми. Трето, планиране на държавния план-прием след VII клас, който да позволява продължаване на образованието на учениците от обединените училища след X клас по същата или по близка професия или профил. И четвърто, планиране на допълнителния държавен план прием в посока на пълно обхващане на учениците и запазване на съотношението между профилирани и професионални паралелки в полза на професионалното обучение. По отношение на дуалната форма, конкретния въпрос, който зададохте – затворени са само паралелки, за които бизнесът, който участва в съответното обучение, се е отказал поради различни икономически причини, тоест ние нямаме изход в конкретния случай, но също така се откриват и нови паралелки, тъй като пък се намират други фирми, които изразяват интерес в тази форма на обучение. В заключение бих искал да кажа, че докато базовите и ключовите компетентности се формират с учебните програми по всички предмети и модули, то техническите и дигиталните умения се изграждат предимно чрез профилираната и професионалната подготовка и по тази причина причина следва да са водещи при планирането на държавния план-прием. Такива са профилите софтуерни и хардуерни науки, математически, природни, както и професии и специалности от професионални направления, свързани с водещи отрасли от националната икономика, като електроника, електротехника, автомобилостроене, машиностроене, IT индустрия и други. С разработването на нови планове и програми се предоставя възможност за изучаване на професии по типови учебни планове с интензивно и с разширено изучаване на чужд език, така че да се комбинират двата типа обучение.

Благодаря, господин Министър. Аз съм удовлетворен да чуя, че тази политика продължава, че се търси баланс. Там, където професионалните паралелки са над 50%, не се търси последващо увеличение. Може би 50% е нисък, но така или иначе Вие вече сте го поставили за тази година, помислете го за следващата година. Факт е, че в много области е достигнат пределът на увеличаване на процента на паралелките с професионално образование. Обърнете специално внимание на София, всъщност голямото изкривяване е в София. То се е случило може би в последните две десетилетия и половина. Голяма част от средните училища предлагат предимно езикови паралелки. Ако направите анализ, вероятно ще установите същото, което аз установих, че по нито един профил, нито едно професионално направление ние нямаме необосновано висок брой учащи се с изключение на езиковия профил. това е заради нерационалната вяра на родителите, че с езиков профил децата ще имат по-добра образователна и житейска реализация по-нататък. Но както и Вие подчертахте, днес животът, професиите на бъдещето ще изискват в много по-голяма степен интегрални умения,

не е задължително лицата да учат в езиков профил. Тези с високи образователни резултати след VII клас няма да отидат вероятно в професионалната гимназия по механотехника, но биха се записали в профили и професии, свързани с информационните технологии, което е много важно за развитието ни оттук нататък като страна, като икономика. Така че е важно да продължи тази политика на преструктуриране на приема. Знам, че тя среща съпротива, защото отделните училища в местните общности са склонни преди всичко да планират, да определят приема в зависимост от търсенето от страна на родителите. Но оттук идва ролята на Министерството, което трябва да отчете обществения интерес, интереса на социално икономическото развитие, да влезе в известно противоречие, ако е необходимо, с това търсене от страна на местните общности и на родителите, да обясни на родителите кое е по-доброто за бъдещото развитие на децата. Защото, пак казвам, че в част от търсенето на образование съдържа елемент на нерационалност и това са два различни пазара – от една страна, търсенето на пазара на образование, от друга страна, търсенето на пазара на труда. Съответно ролята на Министерството е да обвърже двата пазара с инструментите, с които разполага: план-прием, стипендии, финансиране, специалност с очакван бъдещ недостиг и така нататък. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря Ви, господин Вълчев. Следващият въпрос е отново от народния представител Красимир Вълчев относно политиката по отношение на мрежата от висши училища и професионални направления.

Уважаеми господин Министър, конкретните въпроси са: каква политика ще провеждате по отношение на мрежата от висши училища и професионални направления. Ще предложите ли сливане и вливане на висши училища? Ще предложите ли регламентиране в Закона за висшето образование на консорциуми от висши училища или конфедерации с цел споделяне на ресурси и на общи програми от университетски мрежи? Ще продължите ли политиката за оптимизиране на профилната структура на държавните висши училища? Знаете, че в Стратегията за развитие на висшето образование 2030 г. е заложена концепция за интегриране на висшите училища в мрежи, интегриране и сътрудничество в мрежи. Част от въпросите вече получиха отговор от Вас в публичното пространство. В никакъв случай не казвам, че няма нужда от интеграция и консолидация на мрежата от висши училища, но много важно е как ще се направи. Дали ще се направи през загуба на правосубектност от страна на висшите училища, или ще се търси интеграция в рамките на по големи обединения при запазване на тяхната самостоятелност. Това е важно да се чуе от Вас. И вторият подвъпрос е свързан с политиката, в която и Вие участвахте на етап формулиране, стартиране на провеждането и за преструктуриране на профила на на висшите училища, оптимизиране на профилната структура, насочването ѝ към силните професионални направления. Защото е факт, че преди три десетилетия беше регламентиран един доста краен модел на академично самоуправление, който позволи на висшите училища дори сами да определят профилната си структура. В резултат на това голяма част от тях създадоха, откриха обучение „Професионални направления“, които са встрани от основния им профил. След това пък комплексната оценка за качеството и реализацията показа, че именно те са професионалните направления с по-ниско качество и по-ниска реализация. Последните пет години беше нулиран приемът в близо 30 такива професионални направления, беше намален приемът в социалните, стопанските и правните науки, съответно беше стимулиран в инженерните, аграрните

Уважаеми господин Вълчев, Стратегията за развитието на висшето образование в Република България съдържа конкретна Цел 10: „Подобряване на структурата и ефикасността на висшето образование“. Съществуващата мрежа от университети е силно фрагментирана и включва редица много малки държавни висши училища. През тази академична година 13 от тях имат по-малко от 2000 студенти, в пет те са дори под 1000 студенти, а най-малкото обучава 343 студенти. Редица университети обявяват множество класирания всяка година и въпреки това трудно запълват или изобщо не успяват да запълнят свободните места. През академичната 2021 – 2022 г. има висши училища, които са реализирали едва около 60% от утвърдения прием на студенти. За силна фрагментация се говори и в анализ на Световната банка за висшето образование, изготвен през юни 2021 г. За преодоляването на тези и други свързани проблеми предлагаме висши училища със сходен и/или допълващ се профил и разположени в едно и също или в близки населени места да се обединят под общо име с общо или споделено ръководство. Идеята е шапката да бъде юридическо лице, като съставните висши училища също запазят значителна юридическа и академична самостоятелност. Чрез новата структура участващите в нея университети могат да споделят преподаватели и материална база, като спортни съоръжения, общежития и други, обща администрация и обслужващи звена, да организират обща кандидатстудентска кампания. Такава структура в момента в нашия закон за висше образование не съществува, така че тя тепърва трябва да бъде дефинирана и въведена в нашето законодателство. Няма да се засяга специализираното обучение, по което всяко висше училище има своята уникална експертиза. Отделните висши училища ще останат със статут на юридически лица и ще могат да кандидатстват за проекти самостоятелно и да се сдружават за съвместно обучение с други университети. Такъв тип структури са широко разпространени в развитите страни, защото съчетават гъвкавостта на по-малките висши училища с видимостта и ефективността на по-големите университети. Целта на обединението е да се запазят силните страни на включените в него висши училища, но и да се създадат нови възможности, които не са по силите на което ѝ да е от тях поотделно. Такива са например участията в големи международни проекти, университетски мрежи и международни класации. Обединени, висшите училища ще станат по-забележими за потенциални инвеститори и за кандидат-студентите, което ще увеличи броя на обучаваните в тях студенти, включително и от чужбина. Процесът на обединяване може да бъде подпомогнат целево от държавата, например чрез инвестиции в обща материална база. Той може да се реализира на етапи и да завърши в рамките на две-три години. Големи университети също биха могли да се сдружат, за да позиционират по-добре себе си и България като цяло в европейската система на висшето образование, да привличат повече чуждестранни студенти, преподаватели и инвеститори, да участват в по-големи международни образователни и научни мрежи и да се класират по нагоре в международните рейтингови системи. Едновременно с фрагментацията на висшите училища Националната карта на висшето образование, приета през 2021 г., показва сериозни териториални диспропорции на висшето образование в България. Северозападният регион няма висше училище, което да подготвя кадри за местната икономика, администрация. Там работят няколко независими филиала на различни университети, но въпреки това липсват редица базови и професионални направления. Това не само спъва икономическото развитие на региона, но е една от основните причини за напускането на много млади хора в търсене на по-добро образование и по-добро качество на живот в други региони на страната – главно в София, в София, и в чужбина. Идеята е тези филиали да се консолидират, да се допълнят с липсващите професионални направления и да създадат образователен университет с няколко факултета, който да обучава педагогически специалисти, специалисти по обществено здраве, икономика, администрация и управление, инженери и други необходими за региона кадри. За да се сформира структурата и да се привлекат достатъчно квалифицирани преподаватели, ще се разработи тригодишна програма с целево финансиране. За постигане на целта е необходимо също координирано от държавата тясно сътрудничество между висшите училища, открили съществуващите филиали. С това завършвам. МОН ще възложи оценка на въздействието на предлаганите промени и ще представи проектите за обществено обсъждане. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСИЦА КИРОВА: Благодаря, господин Денков. Заповядайте, господин Вълчев, за реплика.

да се създадат конфедерации от висши училища, от една страна. От друга страна, сътрудничество в мрежа, като едно висше училище може да участва в множество на брой мрежи. Това също изисква своята законова регламентация в Закона, а всъщност Вие сте предложили общите програми в Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Мрежата ни от държавни висши училища е наследена от времето на социализма. Тя е базирана преди всичко на специализирани висши училища. Проблемът на малките висши училища – Вие много добре казахте, ползите от консолидацията са, може би една пропуснахте, че малките висши училища не могат да възпроизвеждат самостоятелно школи, или го казахте с други думи. Ако Вие направите успешен опит те да бъдат обединени в конфедерации и предложите за регламентиране споделените катедри, този недостатък ще бъде елиминиран. Много е важно в този смисъл как ще бъде направено като технология и като крайна юридическа форма едно такова обединение. Много е важно те да запазят самостоятелността си, защото, от друга страна, пък малките висши училища в общия случай имат повече енергия за развитие, имат по-добро управление. Готов съм да Ви го докажа това нещо с конкретни примери. Много голям е рискът една по-голяма структура да стане тромава, бюрократична структура и да се управлява по-зле и отделните висши училища да загубят своята самостоятелност, тоест трябва да намерите формулата на синергията. Трябва сами висшите училища да осъзнаят ползите от една такава интеграция. Мисля, че разговорите, които започнахме с тях през 2019 – 2020 г., до голяма степен показаха, че те осъзнават тези ползи. Не трябва, не може да бъде броят на висшите училища сам по себе си проблем, респективно намаляването на броя им само по себе си не може да бъде цел. Това е все едно да кажем: в Европа има прекалено много страни на прекалено малка територия и преди 70 години Жан Моне и Робърт Шуман да да бяха предложили на всички да се влеят във Франция. Естествено, че нямаше да успеят. Затова днес имаме Европейския съюз, защото са подходили на принципа на осъзнаване на интеграцията. Може би трябва да се стартира с малка стъпка – програма и правила за споделянето на и правила за споделянето на ресурси, а след това да се направят следващите стъпки, защото, пак казвам, мисля, че българските висши училища и малките висши училища не са против различни форми на интеграция. Въпросът е как те ще бъдат

Колеги, искам само да Ви направя едно съобщение: заседанието ще продължи до изчерпване на следващото питане, защото нямаме основание да го удължаваме повече. Удължаваме го с времето за направената декларация. Последното питане е от народния представител Елена Гунчева, така че тя да се подготви. Останалите остават за следващия път. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Само две неща бих искал да добавя. Първо, голяма част от дискусията, която се разгръща в медиите, се основава на твърдения, които никога и по никакъв начин не съм казвал, тоест нямам намерение да влизам в дискусия за критики, които се отнасят към чужди идеи. Това, което ще реализираме в момента, ще бъде в сътрудничество със Съвета на ректорите, ще бъде в тази структура, която обясних. Наистина много се надявам да се включат висшите училища. За съжаление, в няколко от тях виждам нежелание изобщо да влязат в тази дискусия. Те са именно тези, които поставят въпроса по такъв остър начин. За щастие, има достатъчно други висши училища, ректори, които са готови да обсъждат конструктивно как може да се постигне именно тази синергия, каквато би била целта на едно такова коопериране, по начина, по който го описах. Благодаря Ви, господин Министър. Преминаваме към питането от народния представител Елена Гунчева относно закритите училища в България. Доколкото виждам съдържанието – то повече е със съдържание на въпрос, защото има конкретиката и не се отнася до политики, така че, госпожо Гунчева, следващият път го формулирайте като въпрос. Имате думата. Малки населени места остават без образователни институции. Това довежда и до обезлюдяване на много райони в България, защото там, където е закрито училище, родителите се принуждават да се преместят в по-голям град, където да могат децата им да получат качествено образование. Редица училища с почти едновековна история бяха продадени и съборени, а други се разрушават и допълнително създават картина на разруха и катастрофа. Затова моля да ми отговорите на въпроса: колко училища – начални, основни и средни, са закрити в България от 1990 г. досега и обобщете по какви причини. Има ли райони в България, в които няма държавни или общински училища? Благодаря.

Процедурата за промени в училищната мрежа е определена в Закона за предучилищното и училищното образование и в Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. На основание чл. 310, ал. 1 от Закона министърът на образованието и науката открива, преобразува, променя и закрива държавни и общински училища, специализирани обслужващи звена и държавни общински центрове за специална образователна подкрепа по писмено предложение на финансиращия орган и становище от съответното регионално управление на образованието след направена проверка. Правя това уточнение, тъй като Вашето питане се отнася до закритите начални, основни и средни училища, които съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона са общински, тоест те се финансират от общините. В този смисъл компетентен орган при вземане на решения за промени в общинската училища мрежа е общинският съвет като орган на местно самоуправление. Бих искал да направя и още едно уточнение, тъй като питането Ви се отнася за периода от 1990 г. насам. До 1991 г. закриването на общинските училища е било в правомощията на поради което информацията за броя на закритите начални, основни и средни училища, която ще Ви предоставя, е за периода от 1991 г. до момента. Това са 1435 училища – от тях: 630 начални, 776 основни и 29 средни училища. За сравнение през същия период учениците в училищната мрежа са намалели от 1 милион 366 хиляди 927 до 708 хиляди 628, тоест намалели са с 658 хиляди 299 ученици, или почти наполовина. Предложенията и решенията за закриване на училищата са трудни както за общинските власти, така и за Министерството на образованието и науката. Основните причини са свързани с демографските промени в страната, които с годините се задълбочават и са водили до промени в училищната мрежа. Обезлюдяването на районите води до различия в социално-икономическия профил, инфраструктурата и осигуряването на равен достъп до качествено образование на учениците в отделни общини, региони – проявление на което са обучението в слети класове, липсата на квалифицирани учители и други. Подобно организационно решение на образователния процес поставя учениците в неравностойно положение при тяхната училищна подготовка, социализация, както и при кандидатстването след завършване на на образователен етап и степен. Демографските промени в страната се отразяват най-отчетливо върху малките населени места, затова и преобладаващият брой закрити училища се именно в такива населени места. С други думи – закриването на училищата, поне през последните години, е следствие, а не е причина за демографските проблеми. Решенията за закриване на училищата са съобразени с необходимостта от качествено образование, осигуряване на съвременно оборудване, образователна и подкрепяща училищна среда, възможност за обучение в самостоятелни класове и получаване на знания и компетентност и съобразно възрастовото развитие и познавателните потребности, развитието на заложбите и талантите и така нататък – все дейности, които изискват съответната материална среда и квалифицирани учители. Относно втората част на питането Ви за наличието на райони в страната без държавни или общински училища – такива няма. Във всяка една община има училища. Не е възможно обаче такова да има във всяко едно от 5257-те населени места в страната. Вярвам, ще се съгласите с мен, че демографските промени, отразени в последното преброяване на населението, са неоспорим факт, който води след себе си като последствие и до промени в училищната мрежа, защото там, където няма достатъчно ученици, няма и възможност за качествено образование. Вярвам, че при подобряване на условията за живот в България и други събития – част от които виждаме и в момента, връщането на нашите сънародници обратно в страната би могло да създаде предпоставки за откриване на училища в повече населени места. Благодаря Ви за отговора, господин Министър. Госпожо Гунчева, имате възможност за два уточняващи въпроса в рамките на две минути. Уважаема госпожо Председателстваща, уважаеми колеги народни представители – виждам, че все още има такива в залата! Мисля, че това е един много важен въпрос за българската държава. Ние вече 30 години сме във война

Мисля, че ние като народни представители трябва да видим, че основният проблем в тази държава е демографската катастрофа, която се случва в момента. Ние сме в състояние на война

Благодаря Ви, госпожо Гунчева. Господин Министър, имате възможност да отговорите. Ще го кажа отново. Качественото образование изисква определена среда, която може да се осигури тогава, когато имаме необходимия брой деца. Когато в дадено населено място имаме по един ученик в даден випуск, няма как да осигурим качествено образование за този ученик. Затова държавата взема всички мерки децата, които се намират в тази ситуация, да имат възможност да отидат в училищна среда, която може да осигури възможно най-добро качество. Демографският проблем не е предизвикан от училищата – обратното, училищната ни система страда от демографските проблеми в страната. Много е важно да видим какви са причините за тези демографски проблеми, но те не са в училищната мрежа. Благодаря. Благодаря Ви, господин Министър. Благодаря за участието и изчерпателните отговори. С това днешното заседание приключи. Следващо заседание – на 9 март от 9,00 ч. Приятна почивка. На тези, които са на комисии, приятна работа.